Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom. Raspravit ćemo - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, prvo čitanje, P.Z. br. 619 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja ovog zakona primjenjuje se odredba poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Pitam, želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da, poštovani ministar uprave, Arsen Bauk, izvolite. gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici, prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave predlaže se preustroj ureda državne uprave u županijama. Umjesto 20 ureda državne uprave u županijama predlaže se ustrojavanje pet ureda državne uprave koje se osnivaju za području više županija. Novim ustrojstvenim modelom proširuje se mjesna nadležnost ureda državne uprave na područje više županija, što će omogućiti učinkovitiju raspodjelu poslova odnosno ravnomjerno opterećenost u obavljaju poslova na širem području i time brže rješavanje predmeta što će u konačnici utjecati na unapređenje usluga građanima i drugim strankama. Također zbog postizanja ravnomjerne opterećenosti ureda državne uprave prijedlogom zakona se predviđa mogućnost da ured državne uprave može postupati u određenim predmetima iz mjesta nadležnosti drugog ureda državne uprave ako je to potrebno radi učinkovitog obavljanja poslova u pojedinom upravnom području slično s rješenjem iz Zakona o sudovima. Prijedlogom zakona predlaže se i uspostavljanje jedinstvenog upravnog mjesta ureda državne uprave u svim ustrojstvenim jedinicama ureda državne uprave, predviđa se da na jedinstvenom upravnom mjestu ureda državne uprave stranke mogu podnijeti sve zahtjeve za ostvarenje nekog prava iz nadležnosti ureda, dobiti informaciju u tijeku rješavanja predmeta, preuzeti potvrde, izvatke i druge isprave, dobiti propisane obrasce, obavijesti, savjete i drugu pomoć iz nadležnosti ureda. Novim modelom ureda omogućuje se snažnija i racionalnija dekoncentracija poslova državne uprave, objedinjavanjem obavljanja upravnih poslova u jednom tijelu puno šire mjesne nadležnosti po sektorskom principu organizacije i funkcioniranja olakšat će se koordinacija poslovanja i učinkovit ureda. Istovremeno kroz teritorijalnu raširenost jedinstvenih upravnih mjesta ureda osigurat će se lakše i neposrednije pružanje usluga građanima. Iako je prvenstveni cilj reorganizacije, u unapređenju, pružanju upravnih usluga, uspostavom novog ustrojstvenog modela ureda državne uprave, ostvarit će se i određene uštede. Prijedlogom zakona se ujedno odluci i rješenju Ustavnog suda RH od 23.siječnja 2013.uređuje pitanje stupanja na snagu provedbenih propisa te se predviđa mogućnost da provedbeni propisi mogu iznimno stupiti na snagu prvog dana od dana objave u NN, zbog osobito važnih razloga koji moraju biti na jasan i dostupan način obrazloženi. Također sukladno odluci i rješenju Ustavnog suda RH prijedlogom zakona razgraničavaju interventne mjere od drugih provedbenih propisa, uređuju se načini i pretpostavke pod kojima je dopušteno izdavanje interventnih mjera i uređuje se vrijeme njihovog stupanja na snagu. Interventnim mjerama u smislu ovog zakona predlaže se utvrditi mjere čije su donošenje i provedba nužni radi trenutačne zaštite slobode, prava drugih ljudi, pravnog poretka, javnog morala ili zdravlja stanovništva. Zbog cilja i svrhe kojoj služe, trenutačne zaštite, interventne mjere stupaju na snagu danom donošenja a donesene interventne mjere objavit će se u Narodnim novinama. Prijedlogom zakona također se predlažu urediti način donošenja provedbenih propisa u slučajevima kada je za donošenje pojedinog provedbenog propisa potrebna suradnja više središnjih tijela državne uprave. Praksa zajedničkog donošenja provedbenih propisa uvedena je već nizom posebnih zakona uz različita normativna rješenja uz prethodno mišljenje, uz suglasnost u suradnji i slično kako bi se navedeno pitanje sustavno riješilo, ujednačila praksa u donošenju provedbenih propisa predlaže se utvrditi mogućnost da se u takvim slučajevima posebnim zakonom mogu ovlastiti čelnici središnjih tijela državne uprave da zajednički donose pojedini provedbeni propis odnosno da čelnik jednog središnjeg tijela državne uprave donosi provedbeni propis uz suglasnost drugog čelnika, središnjeg tijela državne uprave. Prema sadašnjem rješenju zakona provedbene propise na temelju izričite zakonske ovlasti mogu donositi samo čelnici središnjih tijela državne uprave. Ocjenjuje se da je takvo rješenje ograničavajuće u odnosu na pravne osobe s javnim ovlastima koje su osnovane za obavljanje poslova neovisnih regulatora i koje bi po prirodi stvari kao neovisni regulatori trebale imati na raspolaganju sve pravne instrumente za reguliranje različitih odnosa iz svoje nadležnosti. Stoga se predlaže da provedbene propise za provedbu zakona na temelju izričite zakonske ovlasti i u granicama danih ovlasti mogu donositi čelnici pravnih osoba s javnim ovlastima kojima je posebnom zakonom utvrđen status neovisnih regulatora. Prijedlogom zakona se također predviđa mogućnost da se obavljanje inspekcijskih poslova može posebnim zakonom povjeriti pravnoj osobi koja ima javne ovlasti ukoliko su poslovi provedbe zakona koji se odnosi na pojedino specifično područje u cijelosti povjeren toj pravnoj osobi te se provedba inspekcijskog nadzora u tom području obzirom na potrebna specijalistička znanja ne bi mogla učinkovito bez dodatnih troškova obavljati u tijelu državne uprave. Takva mogućnost sada nije predviđena zakonom, međutim, u praksi se pokazala potreba za drugačijim reguliranjem, obavljanjem inspekcijskih poslova osobito u slučajevima kada su poslovi provedbe zakona koji se odnose na pojedino specifično područje u cijelosti povjereni pravnoj osobi sa javnim ovlastima. U takvim slučajevima središnja tijela državne uprave i ne raspolažu kadrovima s odgovarajućim specijalističkim znanjem za provedbu inspekcijskog nadzora te je nužno predvidjeti mogućnost da se u takvim slučajevima pravnim osobama s javnim ovlastima može povjeriti i obavljanje inspekcijskih poslova. To je prijedlog, dakle izmjena zakona u prvom čitanju te pozivam zastupnike da ga raspravimo i prihvatimo. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Josip Salapić, izvolite. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala lijepo potpredsjedniče. To ste ministre dosta brzo predstavili, valjda ste se umorili jučer u ovoj raspravi koja je trajala cijeli dan. naravno da podržavamo iz kluba HDSSB-a ovo sve što ste rekli, ali sa jednom, odnosno malom zamjerkom iliti prijedlogom, a to je da ovo smanjenje broja ureda državne uprave sa 20 na 5 treba treba provesti, ali treba im dati točno nazive jer po nama ovo je samo početak onoga što ćemo se morati svi kad-tad priznati, a to je da teritorijalni ustroj RH kakav je bio prije 20 godina više ne može opstati i da trebamo uvesti regije iliti županije nazvati regijama, svejedno je, da netko ne misli da od nas netko želi ukidati županije iz nekih političkih ili drugih razloga, treba nazvati točno imenom svaku

u odnosu na kraj na koji se odnosi nadležnost, a ne ove brojeve jer ovo pod brojevima vam je kao da ste došli u jedan veliki hodnik raznoraznih ureda pa ne znate tko u koju sobu spada. Tako da treba to nazvati točno, ne treba se bojati istine i problema, konačno trebamo shvatiti da je ono vrijeme kada se stvarala Hrvatska država, ustrojavale županije i uredi državne uprave i županijske uprave i veliki broj općina i gradova, da je to nešto što opterećuje Hrvatsku, trebamo samo pogledati u zemlje EU, npr. Dansku kako je ona to provela, bilo je bolno, bilo je dosta bune, ali na kraju je sve postalo efikasno, to je cilj, trebao bi biti cilj svake politike, pa evo, želim da se nekako dogovorimo, da ne treba bježati od naziva tih državnih, jedinica državne uprave. Na repliku odgovara ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine zastupniče, drago mi je da podržavate prijedlog izmjena, a vjerojatno je i vama drago da se ja u osnovi slažem sa time što ste rekli ako bolje pogledate u broju 1 prepoznajete Dalmaciju, u broju 2, 3, 4, 5 Slavoniju, Baranju, središnju Hrvatsku, sjevernu Hrvatsku te Istru, Hrvatsko Primorje, Liku i Gorski Kotar. Da li će to tako biti u drugom čitanju, volio bih da bude, a naravno smo da raspravimo i nađemo nađemo najbolje rješenje za nazive. Evo ja sam namjerno izbjegao govoriti o toj temi jer ona je izazvala najveću pozornost javnosti i mislim da ćemo tu relativno lako naći zajednički jezik, prema tome idemo raspraviti sadržajno, a onda ćemo pogledati i ovaj dio prema prema van, dakle prezentaciju toga što radimo. Da, mi smo se u ovome prvo čitanju odlučili za jedan neutralni prijedlog, ali smo svakako spremni razmotriti i ove malo direktnije prijedloge u naravno, uz rečenicu da ovo može i ne mora biti najava teritorijalnog preustroja, dakle ne mora biti. Mnoge državne institucije davno su već organizirane na ovakvom principu koje obuhvaćaju više županije i kao što vidite županije još uvijek postoje, a ovo što ste rekli, dakle ovaj prijedlog o okrupnjavanju ureda državne uprave se razmatra u Ministarstvu uprave i prije nego što sam ja postao ministar, prema tome od toga nitko nije bježao, mislim da čak negdje od 2008. godine se o tome razgovara pa evo, tu smo da raspravimo i da vidimo kako dalje. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Za repliku se javio i poštovani Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre, čitajući ovo obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna ovog zakona, meni stvarno nije jasno zašto … ovo, ali posebno interesantna je ocjena izvora potrebnih sredstava za provođenje zakona i citiram. Vi kažete da za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH, troškovi za provedbu ovog zakona koji se odnosi na preustroj ureda državne uprave, znači natpisne ploče, pečati, memorandum, osigurat će se i sredstava osiguranih na poziciji ureda državne uprave i županijama. To znači da ste vi za proračun 2014. planirali više sredstava nego što vam treba, to znači da ste prevarili ovaj Visoki dom, što ne čudi za vas kao Bračanina, poznatog štedljivog štedljivog da ste to napravili. Međutim prema Zakonu o fiskalnoj odgovornosti vi ste u prijedlogu ovog zakona morali napraviti nešto, a morali ste napraviti procjenu njegovog fiskalnog učinka. Dakle, vi u ovom obrazloženju ovog zakona niste naveli ključnu stvar jer to je koliko ljudi radi u ovim uredima državne uprave koje vi želite preustrojiti, što ćete dobiti s tim, hoćete li ušparati novce, a onda ako ćete ušparati, onda ste to trebali reći i procjeni potrebnih sredstava da će zbog toga trebati toliko i toliko manje sredstava i koje poslove će točno obavljati ti ti novi uredi državne uprave jer ovdje niste propustili istaknuti da će obavljanje inspekcijskih poslova, može posebnih zakonom povjeriti pravnoj osobi, nekom tko je izvan državne uprave. Dakle, fali puno podataka i ovo je nažalost tihi nastavak jedne politike koja nas je dovela do tragedije 90-ih godina. **Stazić, Nenad (SDP)** Ova replika sasvim sigurno zaslužuje odgovor, ministar Bauk. Ovu zadnju rečenicu nisam shvatio, ali vjerojatno će biti prilike da budete direktni u replici nekom drugom pa ću vam odgovoriti. Dakle, što se tiče procjena sredstava, točno je da su sredstva osigurana i to vrlo jednostavno, ukoliko ne dođe do promjene, neće trebati stavljati ploče, ali će ostati ovi ljudi koji sada rade pa onda ćemo ići ovako kako je sada, a ukoliko se smanji broj rukovodećih mjesta, što tu piše, onda će se dio sredstava koji zahtjeva to smanjenje moći staviti na to da se te ploče i to sve skupa riješi. Što se tiče broja zaposlenih, on je u zadnjih nekoliko godina značajno smanjen, dakle u zadnje 2 godine oko 200 ljudi je manje i to se vidi po izdvajanjima za zaposlene u uredima državne uprave koji su u razdjelu Ministarstva uprave, ali nisu dio Ministarstva uprave, dakle fiskalne odgovorne osobe su predstojnici ureda, ne ministar, u tom djelu i to će svakako imati određeno smanjenje troškova. Drugo smanjenje troškova bit će prirodnim odljevom jer nažalost nažalost u uredima državne uprave rade u prosjeku nešto stariji službenici i struktura je takva da će određeni dio ljudi po sili zakona morati otići u mirovinu i onda će i tu biti određenih smanjena ali to je već došlo do razine da treba zamijeniti, da trebaju primiti nešto ljudi. Što se tiče drugog dijela zakona inspekcijskih poslova ovaj zakon o sustavu državne uprave ne govori samo o uredima, jer u uredima radi 2700, radi 2700, 800 a u državnoj upravi radi 60 tisuća, prema tome sa javnim službama to je još preko 200. Prema tome, Zakon o sustavu državne uprave govori o svima, a ove inspekcijske poslove u pravilu obavljaju druga državna tijela ne sami uredi. Mi u dobrom dijelu ovih odredbi zakona reguliramo postojeće stanje za koje smo ocijenili da je to potrebno intervencijom u zakonu. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Hrvatskih laburista-Stranke rada govorit će poštovani Dragutin Lesar. Poštovane kolegice i kolege. Krenut ću od onoga što smatram da je u zakonu dobru. Uvođenje mogućnosti da građani svoje zahtjeve, traženje informacija, preuzeti potvrde, izvatke ili druge isprave, uzeti ili preuzeti propisane obrasce, obavijesti, savjeti i druge pomoći dobivaju ili će moći dobivati na jednom mjestu ne samo unutar jednog ureda državne uprave nego u jednom uredu bez obzira da li se radi o ovlastima ili nadležnostima drugog ureda državne uprave. To svakako ide u korist građana jer ovaj prijedlog zakona i ovako ustrojstvo ureda državne uprave ide u korist građana koji ako ovo bude dobro provedeno, neće morati svaku službu pojedinačno obilaziti, zahtijevati, predavati, preuzimati ili tražiti ono što od države, a ovi uredi na terenu predstavljaju državnu vlast dakle što građani od njih trebaju. Koliko će vremena biti potrebno da se ta jedinstvena mjesta ustroje i da počinju funkcionirati ne samo unutar jednog ureda državne uprave nego predviđenih pet ureda državne uprave, vidjet ćemo. Mislim da bi bilo dobro da za drugo čitanje se razmotri i mogućnost da o ovom zakonu ovu odredbu koja govori o mogućnosti da se ovakve ovlasti uredu državne uprave daju i na druge pravne osobe s javnim ovlastima, ali sada piše ako je to propisano posebnim zakonom, propiše ovim zakonom. Zašto? Ako je država nekim zakonom nekoj pravnoj osobi dala javne ovlasti, to znači da je prenijela dio svojih ovlasti na tu pravnu osobu. I sada ako bi željeli u posebnim zakonima tu mogućnost i nadležnost ureda državne uprave da građane servisira o kontaktu s onima koji imaju te ovlasti trebalo bi vjerojatno intervenirati u petnaestak ili dvadesetak zakona. Mislim da bi ovaj zakon trebao biti taj koji će naprosto jasno i nedvosmisleno regulirati da sve pravne osobe koje imaju javne ovlasti se moraju umrežiti i povezati sa uredima državne uprave i da je to mjesto gdje građani mogu ostvariti kontakt, pravo ili riješiti obavezu i s državom ali i s onim pravnim osobama kojima je država prenijela svoje javne ovlasti. Mislim da za to postoje dovoljno opravdani razlozi da to bude regulirano ovim zakonom. Dakle taj iskorak, ta novina, takav ustroj ureda državne uprave po nama doista ohrabruje, ide prema građanima i ono što je bitno da se na taj način odnosimo u svim resorima. Ono što mi je dvojbeno, a nije dovoljno dobro obrazloženo je prijedlog da predstojnici ureda državne uprave budu državni dužnosnici. Koji su razlozi, argumenti koja je to situacija koja je izazvala ovaj prijedlog da predstojnik ureda državne uprave ima status državnog I vjerujem da će ministar dati odgovor na te dileme. I treće nejasno, nedefinirano ali nekoordinirano. Činjenica jeste da u zakonu uredi državne uprave kojih je pet nisu dobili svoja imena nego brojeve, ali je meni drugi već problem, broj ili ime sasvim svejedno, da ovaj zakon ne definira sjedišta tih ureda državne uprave. Dakle Sabor će donijeti zakon da imamo pet ureda državne uprave ali neće odlučivati o tome gdje su ta sjedišta. Za to ne vidim nijedan razlog i ne smatram da postoji bilo koji razlog da Sabor bude razvlašten te mogućnosti odnosno da to svoje pravo prenosi na bilo koga, ni na vladu, na ministra ili ministarstvo i zato to mora biti regulirano ovim zakonom. Ako idemo ovim zakonom regulirati detalje svakodnevnom radu i ustrojstvenim jedinicama onda smatram da samo zakon i samo Hrvatski sabor mora biti taj koji će odrediti sjedišta tih ureda. Isto tako, poznavajući i imajući određena iskustva s time mislim da unutar ustrojstvenih jedinica ureda državne uprave i njihovih služba po županijama mora biti jedna osoba kao produžena ruka pročelnika odnosno prvog čovjeka Ureda državne uprave, predstojnika, koji će na terenu svakodnevno upravljati Naprosto ja ne vjerujem u sposobnost i mogućnost da predstojnik ureda broj 3. svakodnevno bude na terenu u svakom dijelu dijelu svog ureda a da tamo nema nekog svog desetnika, nazovimo ga to tako, nekoga tko uz svoje svakodnevne poslove i obaveze obavlja i posao koordiniranja, kontrole, nadzora, organiziranja, rada pojedinih jedinica u županiji. I sada ono što je najbitnije. Zanimljivo je da ovaj proces koncentracije državne vlasti. Naime, Hrvatska je u proteklih 20-ak godina u velikom dijelu državne uprave i državnih poslova išla u proces dekoncentracije. I otvarala je različita tijela državne uprave, pravosuđa, poreznog sustava, carina, mirovinskog, zdravstvenog osiguranja u velikom broju gradova, manjih, srednjih ili većih i dekoncentrirala je svoje službe. Sada je nastupio proces koncentriranja. Ukidaju se veliki dio upravnih cjelina državne službe i koncentrira se, sada je to sasvim izvjesno iako Vlada i vladajuća koalicija to ne žele javno priznati ide se prema ne samo novom teritorijalnom ustroju regionalizacije potpuno jasno uvođenju pet regija koja će sa sobom zasigurno donijeti ukidanja županija i ne smijemo ljude obmanjivati i lagati da to nije tako. Ovo je samo jedna od karika u nizu koja vuče da se i pitanje lokalne i regionalne samouprave bude rješavalo na način da postoje regije, općine i gradovi. ako to tako ne bude onda će se raditi o rigidnoj dekoncentraciji i decentralizaciji jer regije i županije sa općinama i gradovima nisu naprosto smislene i moguća organizacija. Ali što zamjeram Vladi u cjelini ali povodom ovog zakona obraćam se ministru Bauku? Otprilike svaka dva tjedna dolazi do jednog od poteza te nove koncentracije. Danas recimo raspravljamo o toj koncentraciji državne uprave i vidimo što ona planira. Istovremeno kolega ministar pravosuđa putuje po Hrvatskoj i predstavlja koncentraciju pravosudne vlasti. To što nemamo cjelovito, objedinjeno zajednički raspravljeno koncentraciju državne vlasti naravno da na dijelu teritorija Hrvatske opravdano izaziva nezadovoljstvo postojećih jedinica lokalne i regionalne samouprave. Dakle po jednom kolosijeku, po jednom modelu, na jedan način se priprema koncentracija općinskih državnih odvjetništva, županijskih, općinskih sudova, županijskih sudova sa ili bez stalnih službi u onim gradovima gdje su do sada postojala ta odvjetništva i sudovi. Pa onda policija, odnosno policijske uprave. Iza toga carina i carinske uprave. Pa će doći na red porezna uprava kao jedna od značajnih tijela državne vlasti i pitanje njihove koncentracije ili dekoncentracije nije samo pitanje volje i države kako će to organizirati nego i interesa građana u kojem ona bude dostupna, gruntovnice, katastri. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, inspekcijske službe, sve je to dio državne vlasti koje građani i češće ili manje često moraju koristiti i doći u doticaj sa tom državom da bi ostvarili neko svoje pravo ili riješili svoju obavezu prema državi. Ovakva segmentirana rasprava kada svaki resor i pojedinačno dolazi pred Hrvatski sabor onemogućava da vidimo cjelinu. Da vidimo potpunu kartu koncentracije ili dekoncentracije države uprave u svim segmentima kako bi razumjeli i shvatili što zapravo sada želimo. Da li će se svi ministri u svojem ustrojstvu držati načela da sjedišta svih ureda moraju biti u glavnim glavnim gradovima županija, da li će to biti kriterij najveći gradovi, drugi po veličini, po političkoj pogodbi, slučajnim odabirom. Dakle to je niz stvari koje da imamo cjelinu na stolu lakše bi sagledavali, lakše bi vjerojatno i neke strahove otklanjali, dileme koje su izazvane. I to je preporuka gospodine ministre i vama ali i Vladi u cjelini da usporite sa brzinom ovog zakona za drugo čitanje i da pred Sabor svi resori dođu da vidimo cjelinu. Tada će i kvalitetnija rasprava biti, vjerovatno oslobođena nekih neopravdanih strahova, oslobođena previše emocija i lokal patriotizma, a naravno da ti kriteriji koji će biti postavljeni moraju voditi računa o tome da doista metropolizacija Hrvatske na pet centara će naići na opravdani otpor ljudi u ovoj zemlji. samo dekoncentracija metropolizacije i ništa drugo jer ako se baziramo samo na pet uporišnih točaka, na pet regijskih sjedišta, za građane je sasvim svejedno da li je ta birokracija u Zagrebu ili u nekom drugom gradu koji je od njega udaljen 100 ili 200 km. U očekivanju da ćete doista razumjeti i prihvatiti da dobijemo cjelinu do drugog čitanja i otklona ovih dilema koje sam postavio, na kraju ćemo odlučiti oko glasanja u ovom zakonu. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine Lesar, vi ste tu zapravo otvorili jednu suštinsku raspravu govoreći o tome da se ovdje radi o dekoncentraciji, dakle premještanju državnih poslova na razine ispod središnje vlasti i dobro ste uočili, a i teorija o tome govori da dekoncentracija zapravo vodi u konačnici prema centralizaciji regionalnih modela i tu je suština priče, pogotovo kad to usporedimo sa onim što je najavljivano da će se ići u stvarnu decentralizaciju. Dakle decentralizacija sa ovim nema veze, ovo je proces koji je suprotan decentralizaciji. Decentralizacija može biti administrativna i tu se radi o dekoncentraciji ali ona mora bit fiskalna i ona mora bit demokratska i na temelju toga se stvaraju razvojni modeli kao osnova regionalnog rasta i rasta Hrvatske i u konačnici našeg usklađivanja sa regionalnim modelima koji postoje u Bez toga ova priča zapravo nikakvoga smisla. Cjeline nema jer nema ili političke volje ili političke hrabrosti da se govori o cjelini, ne samo reforme uprave nego cijelog sklopa reformi koje moraju dovesti do gospodarskog rasta Hrvatske i to treba biti onaj poticaj kojim putem ići u reforme. Bojim se da ovim putem sa ovakvim ad hoc mjerama se zapravo samo bavimo hinjenjem reformi. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Dragutin Lesar. Da, poštovani kolega, dakle ovaj put nije pitanje dekoncentracije državne vlasti nego koncentracije i moram priznat da je to dosta lukavo pripremljeno za sve faze rasprave jer će naravno ovakav model ustroja državne vlasti i njeno koncentriranje na pet regionalnih cjelina kasnije biti samo još jedan od argumenata da se i pitanje lokalne i regionalne samouprave prati taj isti model. Jer i normalno je da kad ustrojavate lokalnu i regionalnu samoupravu u najvećem dijelu pratite i ustroj državne vlasti jer u protivnom naprosto dođete u disharmoniju, diskorak i besmislenost. Zato sam i naglasio da nuđenje parcijalnih rješenja skriva cjelinu namjere strukture i organizacije i da bi nuđenje na raspravu u Saboru cjeline bilo je izuzetno kvalitetni iskorak o tome da vidimo u u kom smjeru dalje Hrvatska ide ne samo u smislu ustroja državne vlasti i njene dekoncentracije jer je to prethodnica onoj regionalizaciji u smislu lokalne i regionalne samouprave. Druga replika, poštovani Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Lesar, mišljenja sam da je nekad koncentracija potrebna da bismo upravo izbjegli dekoncentraciju. U ponekim uredima državne uprave s obzirom na njihovu različitu veličinu nije isto ured državne uprave na teritoriju od 700 000 stanovnika ili 50 000 stanovnika. Negdje u uredima državne uprave, a sam sam se imao prilike uvjeriti u to, a to ću reći u raspravi, ljudi zaista nemaju što raditi i to je točno i to je možda i bolno s obzirom na radno pravne odnose da netko izgubi posao, a to je točno i bolno, to treba priznati. U svojoj ste raspravi rekli da je ovo početak teritorijalne reforme, odnosno preustroja Republike Hrvatske ja bih rekao možda je, ali na mala vrata to treba jednom za svagda reći dosta i na velika vrata napraviti jer u Hrvatskoj imamo 557 jedinica lokalne, teritorijalne samouprave, uprave, općina, gradova, 20 županija i Grad Zagreb. Dok mi ne shvatimo da tako više ne ide neće Hrvatska ići naprijed. Ovo jesu rješenja koja su u prvom čitanju takva kakva jesu i trebamo dati doprinos raspravi da budu bolja, po meni su dobra. Vi se često zalažete i tu vas podržavam, za referendum. Ovo je upravo jedno od pitanja gdje trebamo pozvati građane, narod Hrvatske na referendum, ne oko ovog konkretnog zakona nego oko teritorijalnog ustroja. Ako ćemo već o tome, a već je krenula Porezna uprava, mirovinski sustav, zdravstveni sustav, HZZO, sudovi, državna odvjetništva, a to je bivša Vlada pokrenula. Jedini je problem u čelnicima koji određene institucije vode jer normalno je da načelnik štiti interese svoje općine, gradonačelnik grada, župan županije, predsjednik Vlade Vlade, predsjednik države države, a moramo jednom za svagda reći da Hrvatska treba ovakve reforme, da trebamo svi zajedno bez demagogije i politizacije reći da je tome došao … da to napravimo, inače nam neće biti bolje. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani Dragutin Lesar. Kada odlučuje o ovakvim stvarima onda možete primjenjivati različite kriterije i imati različite pristupe. Recimo jedan od pristupa može biti puke brojke po glavi, po nozi, po oku, po ruci, svašta. Ja sam zagovornik da konačno u Hrvatskoj počinjemo primjenjivati jedan kriterij koji se veli kvaliteta. Ja naprosto ne vjerujem da su svi Uredi državne uprave u Hrvatskoj jednako dobri i jednako loši, da postoje bolji i slabije organizirani ili gotovo nikako organizirani ti uredi. Da negdje rješavaju po stanovniku 900, negdje 1200 predmeta, da se negdje nešto čeka 6000 mjeseci, a u nekom uredu se rješava za 2 do 3 tjedna. I svaki put kad izostavite kriterij kvalitete kažnjavate ih jer ste primijenili suhoparne brojke. I tu gubimo kvalitetnu jezgru državne uprave jer smo se uhvatili kriterija matematike, šablone i računice i destimuliramo bilo kakvu kvalitetu. Naprosto ne vjerujem da sami sebi ne možemo priznati koji su Uredi državne uprave to ovih 20 danas najbolji. Rang njih 7, 5, 8, sasvim svejedno. Ja da sam ministar ja bih odabrao najbolji ured i rekao on će bit sjedište i on će bit otac i majka svima dalje na terenu jer su pokazali da znaju. A oni koji ne znaju e oni više to neće dobiti bez obzira na brojke. To i pravosuđe kriterij moći primijeniti. I zašto u Hrvatskoj imamo toliko općina i gradova. Otpor građana protiv metropolizacije. Cijela Hrvatska se ljuti na Zagreb, u svakoj županiji se građani ljute na sjedište, grad sjedište županije. Unutar tog grada naselje koje je periferija se ljuti na središte toga grada jer se je tako ponašalo, postavljalo i uvijek se je sve vuklo prema centru i nikako da pitanjem dekoncentracije i ravnomjernog razvoja razbijemo taj problem metropolizacije. Nova replika, poštovani Tomislav Žagar. **Žagar, Tomislav (SDP)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Lesar, vi ste u svojoj raspravi reformu ustroja državne uprave povezali logički, pa ste to usporedili da teritorijalnim preustrojem, pa ste uveli pojmove koncentracije, dekoncentracije. I hajde to logički možemo tako gledati da je ovo proces koncentracije kako vi kažete. Međutim, ono što se sa vama ne slažem da tako ste barem vi to tumačili da iza toga postoje skriveni isključivo politički motivi zbog čega se to radi naravno u smjeru preustroja na pet regija u Republici Hrvatskoj kao da proces dekoncentracije isto nije bio politički motiviran. I ono što i ministar zajedno sa svojim suradnicima ima odgovornost za vođenje ministarstva i naravno da se rukovodi i to je glavna razlika između mene, vas. Ja mislim da upravo matematika, logika mora biti taj kriterij po kojem će se posložit ustroj da bi on bio efikasan. Naravno da u društvu postoje procesi i reforma ovog dijela uprave ide u skladu s tim procesima. I mislim da ćemo ih teško zaustaviti. Ja osobno ću bit nezadovoljan vjerojatno pretpostavljam i sa, kad se odredi sjedište vezano za moju županiju. Ali to je jednostavno u životu tako. Ne možemo gledati, vi ste i sami sad malo prije rekli u odgovoru na repliku da ne možemo gledati iz naših uskih interesa jer jednostavno promjene su nužne. Ovako dalje ne ide. Osobno smatram da svaka općina u Republici Hrvatskoj, svaki grad i županija je ispunila svoju zadaću u ovih 20 i nešto godina. Ali jednostavno dolazi vrijeme kad ćemo morati razmišljati o drugim rješenjima i to vrijeme dolazi sada. Na repliku odgovara Dragutin Lesar. Možda ste nešto krivo čuli. Piše da su motivi ušteda i bolja organizacija državne uprave. Ja to prihvaćam kao motiv, ali svi tvrdite da je to nužno. Tko je to rekao da je to nužno? Tko je kada kome dokazao i rekao da je to sve što radimo nužno i da baš tako i nikako drugačije ne može bit? Gdje to piše, dajte mi to. Državna uprava i država može se doista i to su stručni izrazi svoje službe dekoncentrirat ili koncentrirat. Ovdje je sada proces koncentriranja i on će vjerojatno donijeti određene uštede. Da li će zadržati sadašnji nivo kvalitete, bit kvalitetnije i slabije kvalitetnije. Je li to predmet rasprave naše obaveze ili samo ušteda? Da bi odgovorili na pitanje kvalitete ustroja državne vlasti na cijelom teritoriju onda moramo vidjeti cjelinu, a imamo segmentualno. I na kraju, možemo se praviti čoravi pokraj zdravih očiju, ali ovime se šalje jasna poruka. Donijeta je politička odluka da se Hrvatska reorganizira u pet regija. Točka. Vi to nemojte reći javno, nemojte priznati, ali ja ću ponavljati. Da, ovo je administrativna politička odluka da sutra, preksutra krene kompletni proces ustroja države na pet regija i vjerojatno se građane o tome pitati ništa neće. Ali ako općine i gradove, njihov broj ostane koliko i je imat ćemo skuplju, a ne jeftiniju državu. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime Kluba nezavisnih zastupnika prijavili su ste zastupnici Grubišić i Kajin. Nema ih. Klub gubi pravo na raspravu o ovoj točki dnevnog reda. U ime kluba HDSSB-a govorit će poštovani Josip Salapić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre, zamjeniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Ovo je bio zaista zanimljiv i buran politički tjedan u Hrvatskome saboru. Počeli smo sa najavom prosvjeda, sa Zakonom o radu, sa potrebnim reformama oko Zakona o radu, pa smo u sredini tjedna pričali tko s kime spava i zašto, da li s njim, s njom. A danas pričamo o potrebi reforme državne uprave pa nije čudno da su građani dekoncentrirani, potpuno zbunjeni o tome što ovaj Visoki Dom Sabora radi. Ja bih okrenuo to malo drugačije, političkom voljom i reformama sačuvat ćemo neka radna mjesta, neka ćemo ukinuti koja su nepotrebna a možda ćemo i otvoriti nova. Kad budemo to učinili, imat ćemo kvalitetan Zakon o radu, imat ćemo veća radnička prava i smanjit ćemo potrebu da građani na ulicama prosvjeduju i da negoduju za državnu vlast a nakon toga neće biti više ni bitno kad budu svi zadovoljni i bolje živjeli u Hrvatskoj imali Vladu kojoj vjeruju i političari koji govore ono što misle, neće više biti nikome važno tko s kime spava i zašto jer to partner ili partnerica, bit će Hrvatska potpuno drugačija. Tako da smo trebali početi tjedan sa ovim pa smo trebali govoriti o Zakonu o radu a na kraju tjedna da se, kad to sve skupa dogovorimo da je potrebno, onda bi trebali govoriti o tome tko je životni parter ili partnerica nekoga. Krenuli smo naopačke, to je moj prijedlog. Ja vas podržavam gospodine ministre i ovo što ste govorili, najavljivali i onome o čemu govorimo mjesecima u Hrvatskoj, nažalost politička volja, rekli ste neutralno ste krenuli a krenuli ste neutralno ne zato što vi osobno nemate političku volju, ja baš osobno cijenim vaš rad i mislim da ste vrijedan i dobar ministar nego zato što postoje u Hrvatskoj uvijek strah oko toga kad nešto predložite tko će se doma na terenu naljutiti ili tko se neće naljutiti s obzirom kojoj političkoj stranci pripada, zato naša Hrvatska ide u krivom smjeru. Kada se stvarala država, kada se branila država, kada je bio Domovinski rat onda je bilo časno ustrojavati povijesno, na temelju povijesti županije s onim lijepim grbovima od svih naših središta, županija današnjih sa velikim brojem općina, sa velikim brojem načelnika, sa počasnim općinama jer je to netko zaslužio, pa sa političkim općinama jer je netko bio blizak vlasti više ili manje, sa velikim brojem gradova, sa gradovima koji imaju nekakvu tradiciju u dubini hrvatske povijesti što je jako lijepo, pa smo onda krenuli i sa reformom o spolu predsjedničkog sustava u parlamentarnim, pa smo onda shvatili da parlament ustvari nije parlament kakav bi trebao biti jer mi ne upravljamo s državom uopće, možda bi se trebali vratiti na polupredsjednički sustav ili dati ovlasti predsjedniku koji će imati čvrstu ruku jer jednostavno Hrvatska i Hrvati su naučili na autoritete, na vladare a mi smo to sve skupa dekoncentrirali. Mi mislimo da je to sve u redu, nije. Sabor nema ulogu kakvu bi trebao imati, stvarnu ulogu ima Vlada, izvršna vlast, premijer, bez obzira bio to danas gospodin Milanović a sutra netko drugi ili neka druga, svejedno je. bitno je da smo mi zalutali, da ustvari politika dekoncentrirana, a da građani jako dobro znaju što oni žele. I kada bismo imali stvarni referendum sa nekim ciljem potrošili bismo 50 milijuna kuna. Istina je, mislim da bismo uštedjeli najmanje 50 milijardi za desetak godina i to je onda rezultat neposredne demokracije. Ako danas izađete na ulicu, bilo u Zagrebu, bilo u Osijeku, bilo u Rijeci ili Splitu, Zadru, Šibeniku, nemojte se uvrijediti ne mogu sad sve nabrojiti gradove ali volim Hrvatsku jednako kao i u Slavoniji, tako i u Dalmaciji i u Istri, svejedno je. To je naša zemlja. Svi bi oni jednako rekli, da ne treba toliko državnog aparata, ne treba toliko službenika, ne treba toliko administracije, muka nam je kad dođemo u državne urede, u one čekaonice, kad su službenici nervozni a nervozni su jer su dekoncentrirani, ne znaju više tko šta može radit, čija je koja ovlast, što je, što nije, a sam sam proveo 6 mjeseci služeći civilnu službu u uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i nek se ne ljuti nitko, tada smo radili na upisu, onim upisnicima poljoprivrednih zemljišta, tada je bilo posla. A kada sam odlazio htio sam sve počastiti svoje suradnike pa je došao gospodin predstojnik državne uprave pa je pitao gospodina koji tamo radi jedno deset godina kad vama ističe vojni rok, mislio je da je to ročnik, a ne zaposlenik. Dakle, postoji velika pomutnja u tom sustavu. Neka se nitko ne vrijeđa, poštujemo svačiju volju da radi, da bude vrijedan ali trebamo Hrvatskoj konačno reći političkom voljom bez straha, potrebne su reforme i evo HDSSB se prvi puta potrudio da smo stranka koja, čiji je župan gospodin Vladimir Šišljagić iz Osječko-baranjske županije, dakle župan koji je rekao da sadašnje županije treba preustrojiti. Dakle, župan iz naše stranke. Znate zašto? Zato što je županija kao takva ne funkcionira u dovoljnoj mjeri kako bi mogla funkcionirati ili trebala jer neka takve ovlasti ali što je najvažnije nema financijske mogućnosti da se sredstva koja ona ima ulažu u investicije, u nova radna mjesta jer je taj proračun županije poprilično određen, ne može se baš previše ljuljati ni lijevo ni desno i to je istina. Kada smo započeli ustavne promjene onda je tu bilo pitanja oko potrebe uvođenja regija i to ne smatramo da je to samo politički program HDSSB-a. To bi trebao biti politički program svih nas, dal će to biti pet regija ili Ureda državne uprave kako ste vi predložili u ovom prijedlogu gospodine ministre ili će to biti 7 ili će biti 6 to je sad totalno nebitno, bitno da će ih biti manje nego što ih sad ima. I nažalost neka se nitko ne ljuti, matematika je ponekad bitna jer postoji ocjena nedovoljan a postoji i ocjena brojka izvrstan pa treba ponoviti još jednom, 428 općina, 1427 gradova, 20 županija i grad Zagreb, RH ima 576 jedinica teritorijalne uprave, samouprave. Mi smo zemlja sa po broju stanovnika koja bi mogla funkcionirati sa 50% manje ovoga što sam sada pročitao i građani bi bolje živjeli u Hrvatskoj. A problem zašto se netko ljuti i negoduje vam je vrlo jednostavan. Politika stoji iza svega. Ako je neki župan iz HDZ-a većinski sad je, sad trenutno je, tko kaže da će biti sutra, to ne odgovara toj stranci jer će se izgubiti nekakva izvorna baza gdje je i lokalni čelnik predstavnik stranke i ima moć da organizira u svim prilikama svojom pozicijom bio on gradonačelnik, načelnik ili župan, pomoć stranci u izborima, bilo oni lokalni, državni ili europski, više nije važno. Bit će tu puno ljutnje na nas, bit će tu puno pljuvanja, bit će tu puno podmetanja ali nije važno, važno je da ćemo mi poručiti RH i građanima, nužna je reforma, nužne su sveobuhvatne promjene i podržavamo vas u ovome što ste predložili, podržavamo i poreznu reformu koja je krenula u smislu poreznih uprava, sudsku reformu, reformu državnih odvjetništava i svemu onome što će smanjiti nepotrebnu administraciju, što će smanjiti tromost sustava, što će učiniti RH i njenu upravu efikasnom, sposobnom, kvalitetnom i spremnom da u izazovima vremena u kojima živimo, a to je RH kao članica EU, shvatimo da smo milijarde i milijarde kuna bacili u vjetar. Neka se nitko ne ljuti, samo ćemo zbrojiti koliko ima službenih vozila u lokalnoj upravi, u gradovima, županijama i općinama, koliko plaćamo službenih telefona, koliko plaćamo nepotrebnih troškova i koliko je to milijuna kuna u proteklim godinama. Nećemo vrijeđati nikoga i ne pozivamo nikoga da nekoga istražuje, da nekome nešto namještamo, da želimo nekome zlo. Ne, želimo dobro našoj Hrvatskoj na način da će toga biti ubuduće dosta. Sveobuhvatnim promjenama u koje se treba uključiti Hrvatski sabor, a i tu trebamo razmisliti što mi radimo, predsjednik Vlade, Vlada u cjelini, a i predsjednik Republike, sveobuhvatnim Ustavnim promjenama u prvim godinama našeg članstva u EU trebamo pokazati da smo odgovorna država prema svome narodu, a da smo i odgovorna država prema EU. Trebamo promijeniti sustav upravljanja Hrvatskom, sustav jedinica teritorijalne uprave, sustav županije, trebamo uvesti regije, ako će netko reći da je to predložio HDSSB, pa onda se nemojte ljutiti, neka se te regije zovu županije, ako je nekom naziv županije prirastao srcu, a povijest treba poštivati i sam sam radio na predmetu na Pravnom fakultetu koji se zove "Povijest Hrvatske države i prava" i znam ja o čemu pričam, netko se može ljutiti samo iz političkih razloga i niskih, a ne onih stvarnih ljudskih, a to je da je … vrijeme da napravimo i udarimo šakom o stol i da prestanemo pričati naopačke. Da izazivamo prosvjede, da ugrožavamo radnička prava pa nas zanima tko s kime spava, a da ne želimo udariti šakom o stol i reći Hrvatskoj su nužne reforme i trebamo našu zemlju učiniti efikasnijom. To je prava istina, neka se nitko ne ljuti. Ustavnim promjenama mi smo Parlament koji je izgubio svoju vjerodostojnost upravo s onim k čemu sam krenuo, prosvjed, rad, tko s kim spava pa reforma, obrnuto treba ići. Hrvatski sabor, Parlament, mi smo parlamentarna zemlja, ako ne možemo imati utjecaj na to što radimo, ako ne možemo imati utjecaj na Vladu, a premijer je proistekao iz naše Vlade, odnosno iz naše većine u Saboru, onda mi nismo potrebni. Znači mi smo parlamentarna zemlja i Parlament mora imati moć, ne moć da bude na kontra građanima, nego moć da kada izađemo među građane i među narod da nas nitko ne pljuje zbog toga što imamo plaće 15 ili 20 tisuća kuna, nego zato što radimo za naše građane. Mislim da nam nitko ne bi zamjerio na to koliko nas netko plaća i tko što vozi, dal premijer vozi Škodu ili Audi ili Lamborghini, ako su građani sretni, ako smo smanjili broj nezaposlenih, ako imamo efikasnu upravu i ako netko tko dođe u Ured državne uprave ne stoji 2 sata pa naiđe na osobu koja je živčana što vidi takav red kao da je netko tamo došao zato što mu je drago, nego zato što mora biti efikasno. Što će nam takva uprava? Što će nam općine, neka ostanu općine, neka načelnici koji nemaju sredstava da funkcioniraju budu volonteri, neka ta tradicija Hrvatske decentralizacije u smisli očuvanja onih lokalnih vrijednosti bude i to je lijepo, ali to smo imali kroz mjesne zajednice prije i kroz one skupštine općina jer pazite, ja sam iz Bizovca, iz općine, to je općina, 20-ak kilometara od Valpova, tamo radi 9 ljudi. Općina, Bizovačke toplice, nafta, funkcionira, ali za svaku potvrdu, za svaki izvod, za svaku stvar mora se ići u Valpovo, sve ostalo je isto, samo je puno, puno, puno više zato što je to takav sustav, tako smo ga mi ustrojili i svatko kada malo zagrebete u to, svi se bune jer se radi uvijek o politici, o politici se radilo u srijedu kada je bio Zakon o radu, o politici se radilo i jučer, o politici se radi i danas, ali učinimo nešto da se o politici govori sutra malo drugačije nego što se govorilo jučer i prekjučer, a to je odgovornost na nama. Ja vam predlažem gospodine ministre da u ovom prvom čitanju, dao bih svoj doprinos u tome, neću se više baviti matematikom, vi ste matematičar, dobro ste vi sve to predložili, predložio bih samo da ove brojeve ureda, 5 kojih ste nabrojili nazovete punim imenima. HDSSB-a predlaže da to bude Slavonija Baranja, Dalmacija, grad Zagreb, jugozapadna Hrvatska, sjeverozapadna Hrvatska. Jel' je to put ka uvođenju budućih regija? Siguran sam da je. Neka se buduće regije zovu županije, neka bude 5 županija, neka svaka županija ima fiskalnu, dakle samostalnost, decentraliziranu samostalnost, neka oni koji rade u svojim županijama iliti regijama i koji plaćaju poreze i rade tamo, imaju svoj rad, pošteno rade i odgovorno, imaju koristi od toga da se taj novac zadržava iz one jedinice gdje je stvoren, a neka one bogate regije u budućnosti koje su bliže Jadranu ili mi koji smo bliži Slavoniji, pomažemo onima koji teško žive u drugim krajevima Hrvatske. Hrvatska je jedna zemlja, cjelovita i nitko je neće razdijeliti niti podijeliti i nitko nije autonomaš ako kaže da je ovaj sustav od 557 jedinica lokalne uprave i samouprave preglomazan, ne funkcionira i da je nepotreban Hrvatskoj, neka se nitko ne ljuti. Nakon ovoga što predlažemo, onda treba pozvati građane, narod da izađe na referendum i da … zajedno riječ, jesmo li u pravu? Ako smo pogriješili, onda se trebamo povući, onda trebamo reći neka ostane kako je, ali netko konačno treba napraviti analizu u financijskom smislu. Koliko nas je koštao ovaj sustav koji funkcionira u Hrvatskoj od samostalnosti do danas i koliko je novaca u tome svemu potrošeno? Isto tako, gospodine ministre, treba napraviti analizu koliko će ovaj sustav … državne uprave sa 20 na 5 ureda uštedjeti novca, konkretno brojkama jer tu je matematika bitna. I ono što je najvažnije i najbitnije, dajmo ljudima koji tamo rade posao, da u nekim uredima državne uprave ljudi imaju što raditi, a onima koji nemaju što raditi, nađimo drugo radno mjesto i konačno priznajmo da su reforme toliko nužne i bolne da će se puno ljudi ljutiti. Možda će neka Vlada izgubiti izbore zbog toga, ali sam siguran da ćemo za 10 godina živjeti u zemlji koja nije opterećena prošlošću, koja nije opterećena time da se po političkim strankama i dužnostima štite nečiji interesi, nego bi trebali se štiti interesi hrvatskog naroda. Ako na temelju toga dobijemo povjerenje, onda ćemo vratiti vjerodostojnost hrvatskoj politici, Hrvatskom saboru, parlamentarizmu naše zemlje, onda će biti izvršna, stvarno izvršna i odgovarat će Saboru, ako ćemo biti parlamentarna zemlja ili ćemo vratiti ovlasti predsjedniku da predsjednik bude … bez obzira tko to bio ili predsjednica, ali da će Hrvatska imati osobu koja će znati što radi i koja će štiti interese hrvatskoga naroda. Mi smo danas pozvani da razgovaramo u prvom koraku na mala vrata, ministre, o ovome. Ja smatram da naša država boluje od karcinoma kojega trenutno liječimo aspirinima i nećemo uspjeti ako budemo ovako pomalo se bojali, neutralno postupali i ako se budemo vrijeđali i oni koji pljuju po nama, koji nam podmeću i koji lažu da smo mi autonomaši. Ne, mi želimo dobro našoj zemlji, našem narodu i onaj koji to ne može shvatiti je zalutao i neka se bavi partizanima, ustašama i četnicima mi ćemo se baviti Hrvatskoj u EU i boljem životu onih koji danas školuju i čekaju posao u Hrvatskoj. To je naš cilj. Dajemo vam potporu za ovaj zakon i u prvom čitanju, a u konačnom ćemo dati amandmane na ovo što ste predložili oko imena i naziva jedinica državne uprave. Hvala Zahvaljujem. Imamo prijavljeno 9 replika, pa s tim u vezi jedna obavijest. Raspravu ćemo sada voditi do 12,00 sati onda ćemo prijeći na glasanje, kada završimo s glasanjem nastavit ćemo o ovoj točki dnevnog reda dok ne iscrpimo listu govornika. Prelazimo na replike. Prvo poštovani Davor Božinović. Izvolite. **Božinović, Davor (HDZ)** Gospodine Salapić matematika je naravno važna disciplina, ali mislim da je pogrešno ukoliko se svedemo na matematiku jer matematika je pratila ove rasprave godinama i nije nas dovela do nekih zadovoljavajućih rješenja. Mi moramo govoriti o načelima. Europa je shvatila prije nekoliko desetljeća da se gospodarstvo ne može poticati odozgor, razlog tome je centralizacija. Dakle mi možemo govoriti o stvarnoj reformi državne uprave tek kada počnemo govoriti o stvarnoj decentralizaciji, kada približimo ne usluge nego donošenje odluka građanima građanima kojih se to tiče. To znači prebacivanje političke odgovornosti na lokalnu i regionalnu samoupravu odnosno davanje njima mogućnosti da se pobrinu o vlastitom razvoju. Regija nema smisla imala ona ne znam ni ja koliko desetaka ili tisuća stanovnika ako nije u stanju osmisliti model svog razvoja. Ne kažem rasta, rast je samo jedna dimenzija, socijalna, ekonomska dimenzija, institucionalne prilagodbe u tome se ogleda suština decentralizacije. Bez toga nećemo nigdje doći. Vi ste dobro rekli treba analize, ali gdje su te analize? gdje su te analize? Mi smo suočeni sa nekakvim ad hoc rješenjima pa se ukida inspektorat, pa se ukida ovo, prebacuje se ono, a zapravo nema sveobuhvatne rasprave o načelima. Načela su ona koja su Europu gurnula naprijed, a upravo se radi o tome stvoriti uvjete za razvoj, a nema razvoja ukoliko stvari centralizirate bilo na državnoj, bilo na regionalnoj ili na bilo kojoj drugoj osnovi. Na repliku odgovara poštovani Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Gospodine Božinoviću lijepo ste vi to rekli stvarno vam čestitam, ali zar vi niste bili predstavnik RH u EU u tijelima NATO-a, niste li vi živjeli u EU i jedno vrijeme radili za Hrvatsku. Kako počiva EU, zemlje EU? Da li su regije Europa regije, neke zemlje članice EU podijeljene na regije? Ima li EU zemlje članice EU ako me niste čuli regionalni sustav funkcioniranja? Imaju. Ja se čudim da ste vi to upravo rekli. ja se upravo zalažem za decentralizaciju, ali za fiskalnu decentralizaciju koja će uvođenjem regija ili županija, neka županija se zove regija nije bitno, bitno je učiniti sustav efikasnim. A decentralizacija nije samo teritorijalna po nazivu nego i u financijskom i poreznom smislu da se rastereti ono što ne treba ići u državnu blagajnu, da ostane u lokalnoj blagajni iliti na županiji iliti regiji ali da sustav funkcionira. Ako se ponavljamo, ponavljanje je majka mudrosti. Bit ćemo pametniji i jedni i drugi. Nešto će i stranka gdje ste vi naučiti. A mi smo vas poslali u EU koliko se sjećam i vi ste jedan od zagovornika europskog puta puta hrvatske politike. Ako u EU funkcionira sustav regionalizma i ako je tamo državna uprava i administracija efikasnija, a i lokalna onda samo trebamo naučiti. Ponovit ću, Danska je to napravila za 50% je smanjila svoje jedinice lokalne samouprave i uspjela je. mi ne trebamo biti pametniji trebamo samo učiti od onih. Kamo smo otišli? Otišli smo od doma u EU. Našu smo zemlju učinili članicom EU teškim putem najtežim od jednih zemalja koje su zadnje ušle u Uniju to smo mi, a vi to jako dobro znate. A ako ćemo to politički samo lamentirati onda to nema smisla onda ćemo znati jako dobro znam kako funkcionira gdje ste šta mi mislimo o tome zašto štitimo ovaj sustav da ne uvodimo regije. To ja jako dobro znam. Sada ćemo čuti repliku kolege Branka Bačića. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Salapić kažete da će vaš klub podržati ovaj zakon jel da se ovim zakonom smanjuje glomazni državni aparat. Pa vas ja molim da mi vi s obzirom da to nije rekao ministar obrazložiti ako vi već zakon podržavate, gdje vi vidite da će se ovim zakonom smanjiti taj glomazni državni aparat? Primjerice u uredu uredu državne uprave jedan za područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije, Zadarske županije i Dubrovačko-neretvanske županije do sada su bila 4 ureda sada će biti 1 državni ured umjesto

čelu tih jedinica predstojnik kako se do sada zvao, zvat će se pretpostavljam voditelj. Možda će imati nešto malo manju plaću zbog toga, to ne znam, ali će zato predstojnik cijelog tog ureda imati nešto veću jer će postati državni dužnosnik. Ja ne vidim gdje će se ovim zakonom smanjiti taj glomazni aparat. Hoće li biti manji broj zaposlenih,hoće li to manje koštati hrvatske građane ti uredi u smislu smanjenja plaća u smislu efikasnosti, što će se bitno dogoditi? Hoće li i dalje biti ispostava državne uprave na Visu, hoće li dalje biti u Vodicama, Korčuli, hoće li i dalje biti isti broj zaposlenih? Ako će to ostati, jer ja ne vidim da neće da će se ukinuti primjerice u Komiži ili negdje drugdje uredi državne uprave što mi bitno dobivamo osim što će se sada zvati jedan ured državne uprave broj 1. Vlada nije imala hrabrosti reći da će se to zvati ured države uprave Dalmacije. Prema tome ja tu doista ne vidim što se sa ovim bitno u smislu smanjenja globaznog aparata kao što ste ga nazvali, u smislu reorganizacije, u smislu učinkovitosti, ažurnosti državne uprave, u smislu financijskih ušteda ovim zakonom postiže da bi te ga onda vi tako zdušno podržavali. **Salapić, Josip (HDSSB)** Pa gospodine Bačić a odakle vama argumenti da branite ono što je neobranjivo, ajde sada točno ovako. Vaša bi se dakle buduća regija ili'ti ured državne uprave …/Govornik se ne razumije./… Dalmaciji da li će se to zvati Dalmacija ili, recimo Dalmacija obuhvaća Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačko-neretvansku županiju sa 857 tisuća 743 stanovnika u vašem kraju. Ja sam govorio vaša replika je više upućena ministru jer ja nisam govorio o nazivima. Hoće li biti to predstojnik jedan ili će se zvati drugačije, hoće li biti naziv radnog mjesta ovakav ili onakav ja sam govorio o funkcionalnosti. Da li vi odgovorno možete reći kao zastupnik u Hrvatskom saboru a bili ste i ministar u Vladi da sustav kojeg sada imamo državne uprave funkcionira. Ako vi kažete da, da funkcionira, imate argumente za to da tako treba ostati onda neka ostane. Ja smatram da ne funkcionira, da ga treba promijeniti. Nažalost izgubiti će se određena nepotrebna radna mjesta jer su nepotrebna i neki ljudi tamo nemaju što raditi. A u nekim većim jedinicama recimo, nemojte galamiti, budite pristojni ili se nemojte javljati na replike, nemojte galamiti.

važno je da sustav učinimo funkcionalnim i to bi trebala biti namjera svake politike i tu se moramo složiti. Ako netko danas toliko ima hrabrosti izaći pred javnost i reći da ovo funkcionira i da je dobro onda ministre odite nazad u Vladi ima pametnijeg posla, tražiti radna mjesta, spašavati nezaposlene i pričati o teškom životu građana. Ako nećemo krenuti od reformi, ako ćemo zaboraviti da ovo nema veze samo sa politikom onda smo u krivu. Dakle, ta dobacivanja, komešanja, šta me briga šta misle o tome, ako imate argumente recite. Zahvaljujem. Nova replika, poštovana Jadranka Kosor. Gospođo Kosor, zastupnice Kosor, javili ste se za repliku. kada bi bio raspisan referendum o tome treba li smanjiti državnu upravu da pretpostavljate da bi većina građana glasala za. I ja se slažem vjerojatno da, ljudi misle, ljudi koji žive kako se to kaže u žargonu na državnim jaslama ima previše. Međutim, podsjećam vas i zapravo ste govorili o onome što je neka konstanta svih politika i svake politike, dakle svi bi htjeli reforme ali nitko se ne bi reformirao. Svi bi htjeli reforme ali nitko ne bi htio da reforme krenu od njega. Svi bi htjeli promjene i ja podsjećam, evo na prošlu Vladu, na pokušaje, odnosno neke korake u smislu isto tako spajanja sjedišta sudova u reformi pravosuđa, bolnica, Ergela, sjetite se spajanje uprava Ergela u Đakovu i Lipiku kakvu je to buru izazvalo, radilo se isto tako o smanjenju onih koji su rukovodeći kadar, znači oni koji su dužnosnici, odnosno dobivaju veće plaće. Dakle, činjenica i tu se slažem s vama, imamo veliki broj općina, nije problem samo u tome što je veliki broj općina, gradova, odnosno županija nego što se oni uvijek i najčešće naslanjaju i na državni proračun. Dakle, ja sam bila suočena često sa zahtjevima iz općina, dajte nam draga Vlado da završimo cestu do groblja koja je dugačka 500 metara, da završimo mrtvačnicu, jedan veliki povijesni grad koji nije mogao isplatiti tri tete u vrtiću, dakle nije mogao platiti plaće pa je Vlada onda morala intervenirati. Dakle koji je to grad, kakav je grad ako ne može platiti tri odgajateljice u vrtiću. treba napraviti hoću reći jasne kriterije, povijesne i svake druge. Kroz te kriterije provući općine, gradove i županije i donijeti odluku. Ali to je politička odluka za koju treba hrabrosti. Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDSSB)** Poštovana gospođo Kosor, točno je to je politička odluka i treba hrabrosti. Vi ste u vašem mandatu pokrenuli određene reforme pa spomenuti ću neke a onda ću to usporediti s onim zašto danas sjedite u zadnjoj klupi. Sjećamo se, zajedno smo radili na tome a to je reforma pravosuđa, sustava sudova, sustava državnih odvjetništava, Zakona o kaznenom postupku, Kaznenih zakona pa pokušali smo čak i reformu lokalne samouprave ali smo stali zbog pritisaka ljudi koji su bili čelnici HDZ-a tada na tim jedinicama. Kada ste pokrenuli borbu protiv korupcije svi ste, neki su rekli da, nemojte se ljutiti pod navodnicima "niste normalni". Kada ste pokrenuli pitanja drugačijih odnosa u politici, kada se u politiku želi uvesti ljudskost, kada ste odlučivali o tome tko će ovdje sjediti i biti zastupnik zastupati interese hrvatskog naroda tada ste bili dobri a sada vam se smiju kada govorite, to je rak rana hrvatske politike, nema ljudskosti. Osim političke volje potrebna je ljudskost. Mene osobno baš briga tko šta o tome misli ali ne treba šutjeti. I oni koji se usude tako govoriti i raditi stvari a znaju jako dobro onda bolje da ne govore ništa. Zato što treba biti iskren i otvoren prema svima, pa makar više ne sjedili u Hrvatskom saboru. Pa nije ovo sveti dom. Sveti dom je obitelj, Crkva tko vjeruje u to i više kada nas ne bude imamo dom tamo treba nam samo dva metra. A treba biti iskren, pošten čovjek i odan svojoj državi i svom narodu. Ovo trebamo napraviti, trebamo lupiti reforme, pobacati ono što ne valja i da vidimo koliko smo novaca uštedjeli. nam nitko ne bi zamjerao o tome zašto mi ovdje sjedimo, što mi ovdje radimo kada nemamo vezu sa realnim svijetom. A čim nešto kažete da treba ukinuti ili promijeniti odmah uuu, buu, a kada kažete gdje su argumenti za to oni to nemaju. Nego su nažalost kod nas bitne fotelje. Dok se to ne zaboravi i dok se ne maknemo od toga nema tu prosperiteta tu nikakvoga. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Salapiću, ja vas doista molim evo možda ćemo doći do toga što stalno propitkujemo, a vi tako zdušno to podupirete, dajte mi molim vas jedan parametar koji će nas uvjeriti u ovo da će to značiti uštede i da će biti doista racionalizacija, da će predloženi ustroj zapravo donijeti smanjenje plaća, imat ćemo pet novi dužnosnika ako sam ja to dobro razumjela, imat ćemo dužnosnike s novim ovlastima i zapravo time jačamo ulogu središnje države. Samo ću vas podsjetiti, već imamo na djelu spajanje sjedišta sudova, policijskih uprava itd. i nismo imali nijedan valjani argument za ovakve procese niti se pri tome uvažavala specifičnost županija. Iz vašeg govora meni je sasvim razvidno da će moja Međimurska županija biti ukinuta i po vama je to jako dobro, za mene je to jako loše i nemojte mi predbacivati političke kriterije jer u mojoj županiji nažalost za sada HDZ nije na vlasti. Prema tome, taj argument vam nikako ne stoji i bez obzira što nije ja ovdje pozivam sve zastupnike da ne pristanu na ovakav način centralizacije države. Osim toga, ono što vam je i kolega Božinović pokušao reći, a to je da je u ovom trenutku gotovo 90% svih financija vezanih uz državu u Hrvatskoj u rukama centra. Dakle takav primjer ne poznaju zemlje Europske unije, to jednostavno nije točno. Nema nijednog argumenta za to. I na kraju, na koji način mislite zapravo da će ovakav ovakav sustav pet županija kako ste ih konačno nazvali odnosno regija, čemu sve ovo vodi, značiti i fiskalnu decentralizaciju. Hvala lijepa. Na repliku odgovara poštovani Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Prije svega promijenit ćemo Ustav, promijenit ćemo zakone, provest ćemo referendum i nećemo ukinuti vašu Međimursku županiju. Ona bi spadala po našem prijedlogu u SZ Hrvatsku gdje bi bili Međimurska, Varaždinska,

ako bude po našem prijedlogu a može biti drugačije, dio SZ Hrvatske, regije ili županije SZ Hrvatska. Što se tiče vaše rasprave gdje ste rekli da uvodimo 5 novih dužnosnika, točno, uvodimo 5 novih ali imamo 20 bivših. Ukidamo 20, a uvodimo 5, tu je već ušteda. … /Upadica se ne razumije./ … Ušteda će biti ako samo kažete gdje od najmanjih stvari, nećemo imati više toliki broj službenih automobila za 20 predstojnika, neće bit troškova mobitela, neće bit troškova velikih plaća od 15 do 20 tisuća kuna. To je već ušteda, mala ušteda ali značajna. A kada krenemo u stvarne reforme sa političkom voljom, ne bih želio uvrijediti građane vaše županije, volim ja i cijenim vašu Međimursku županiju, smatram da treba imati hrabrosti i mudrosti reći hrvatskom narodu i građanima da je došlo vrijeme da konačno provedemo prave strukturne reforme, da ne busamo se u leđa i kažemo trebamo novo, trebamo drugačije, imamo viziju, želimo doći na vlast, želimo pobijediti, bla bla bla, a od toga nema ništa. Konačno, treba promijeniti Ustav Republike Hrvatske, treba dati ili veće ovlasti predsjedniku ili se vratiti u polupredsjednički sustav ili dati dostojanstvo i dignitet Hrvatskom saboru na način da parlament funkcionira kao parlament, sa država bude kao parlamentarna država, a da ovlasti budu stvarno u rukama onih koji zakone donose. Dakle nemojte se bojati, donest ćemo zakon koji će vašu Međimursku županiju sačuvati, promijenit ćemo Ustav koji će učiniti državu funkcionalnom, a sve ono što ste rekli da je moja zla namjera prema vašoj županiji sa velikom odgovornošću i iskrenošću odbacujem jer to nije točno. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo čuti repliku kolege Branka Vukšića. Izvolite. Uvaženi kolega Salapiću, dvije ključne riječi koje ste rekli za mene u svojem izlaganju su analiza i spomenuli ste jednu državu, a to je država Danska, da su oni radili reformu na način kako se radi reforma u Hrvatskoj ne bi napravili ništa. Rekli ste prepolovili su jedinice lokalne samouprave na pola. Oni su to pripremali 7 godina, Danska je radila reformu lokalne samouprave 7 godina. Mi nismo napravili niti jednu jedinu računicu koliko što košta, što ćemo mi time dobiti. Mi smo gurnuli ruku u plast sijena, izvukli jednu slamku van i rekli evo to će biti spas. To je slamka spasa. Ja se u potpunosti s vama slažem da treba racionalizirati lokalnu samoupravu, slažem se i sa regijama, međutim htio bih nekakve računice, htio bih vidjeti. Mi smo premala zemlja za gotovo 600 jedinica lokalne samouprave, nabrojili ste koliko gradova 428, općina, gradova, 127 itd. Mi smo presiromašna zemlja za 600-tinjak jedinica lokalne samouprave i sada donosimo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave koju također treba reformirati, državnu upravu. Je li se u dvije i nešto godina koliko je Kukuriku koalicije, išta dogodilo sa bilo kojom reformom u državi Hrvatskoj? Nije se dogodilo. Prvo Prvo se treba pitat, ono što ste vi postavili računicu, tko će sve to platit kao što kaže Arsen Dedić u svojoj pjesmi. Mi krademo budućnost našoj djeci, našim unucima jer trošimo ono što nemamo i nitko se nije dosjetio mada je bilo obećanja da ćemo racionalizirati da se više neće toliko trošiti. Troši se toliko, nažalost ni ovo neće velike uštede donijeti, vidjet ćete. Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Ja se slažem s vama kolega Vukšić da ovo vjerojatno neće donijeti velike uštede. One će biti male jer je ovo mali zahvat, a ministar je obrazložio zašto, zbog neutralnog prijedloga. A neutralni prijedlog je znate zbog čega, mi to najbolje razumijemo jer smo ovdje u parlamentu, a to je da vladajuća Kukuriku koalicija ima partnere, stranke koje su partneri koalicije, kad gledate idete u reformu, uvijek se gleda tko je gdje, na kojem području, iz koje stranke dolazi. Dakle prvo trebamo zaboraviti princip stranački kada su u pitanju interesi Hrvatske. Vidite kako je izazvalo negodovanje. I kad nešto kažete i kažete to iskreno onda mislite da, smiju vam se, kažu da ste budala, da ste majmun, bla, bla šta ovaj priča, a u stvari treba biti iskren. Nek' se ljuti tko god hoće, a sam siguran da se vi slažete sa mnom da ovaj sustav kakav imamo ne funkcionira, da ne treba biti neutralni prijedlog, nego treba biti jasan. Koncentrirani smo, trebali bi biti koncentrirani u jasnom prijedlogu. Republici Hrvatskoj su nužne reforme, poštujemo hrvatsku povijest i tradiciju. Neka povijesno neke jedinice imaju svoju ulogu u Hrvatskoj. Dat ćemo im sredstava bilo iz državnog, bilo iz lokalnog proračuna da to treba sačuvati. Nacionalni identitet svakog kraja, svakog naroda, svake nacionalne manjine u Hrvatskoj treba sačuvati. Treba sačuvati Hrvatsku državu kao takvu, Hrvatsku državu svih državljana, Hrvata, Srba i svih nacionalnih manjina. Mi smo zemlja članica EU i samo što moj apel kao zastupnika u Saboru da živimo bolje. Ne želim ništa loše ni jednoj stranci, ni jednoj u Hrvatskoj ako nema dobar program. A da bi dobar program imao stvarnu glavu i rep mora imati iskrene i poštene ljude. Ako to ne ide, onda to ne ide, onda smo i dalje neutralni, onda smo i dalje dekoncentrirani. Nek' se ljuti tko god hoće, trebamo biti samo iskreni. Tu bi se mi našli na zajedničkom putu spašavanja interesa budućnosti Hrvatske. Na žalost, sve nam se svodi na ljudske, niske strasti. **Stazić, Nenad (SDP)** Slijedi replika poštovanog Miroslava Tuđmana, izvolite. (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče. Kolega Salapić vi ste u svojoj raspravi zapravo išli sa tezom da imamo preglomazan sustav lokalne uprave i samouprave da ga trebamo reducirati na pet regija i pri tome ste zagovarali kao glavni argument financijski kriterij, da je taj sustav preskup. Ono što je moj prigovor to je da naprosto nije dobro uzeti samo financijski kriterij, jer ako idemo logično onda zašto pet regija. Možemo i tih pet regija ukinuti, pa će biti onda i manje dužnosnika i manje automobila i manje mobitela. Problem je u nečem drugom što je već rečeno. Mi nemamo načela po kojima ovo moramo reorganizirati državnu upravu i nemamo kriterija po čemu to raditi. S druge strane postoji jedna vrlo po mom mišljenju nekritička ili opasna uporaba termina. Iza svega toga stoji politika, jer politika ne želi da se to promijeni. Iza toga stoji i narod koji želi participirati u politici, želi sam odlučivati o razvoju svoje općine, svoga grada, svoga sela. Prema tome, mi ovdje trebamo kombinirati kriterije da se kaže možemo uvesti taj financijski kriterij, pa reći oni koji nemaju sredstava, koji imaju sredstava mogu imati i svoju lokalnu upravu i samoupravu. A oni koji ne mogu sami financirati svoje načelnike, dogradonačelnike ili kako se već sve ne zovu oni će biti volonteri, ali im ne oduzeti pravo da odlučuju o razvoju svojih lokalnih sredina. Prema tome, uzmimo jedan primjer drugi što je u Njemačkoj riješeno. Oni su kad su određivali središta rekli su jedan grad može biti administrativno središte, drugi grad u trokutu obrazovnog i znanstvenog … …/Upadica Stazić: Vrijeme./… … a treći je crkveno središte. Prema tome, postoje različiti kriteriji i načela. Mi o tome uopće ne raspravljamo. Na repliku odgovara poštovani Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala vam lijepo uvaženi zastupniče Tuđman. Vi ste prije svega razuman čovjek i vaša mi se rasprava jednostavno sviđa. Argumenti za to su sljedeći: analizu treba napraviti i tu se svi slažemo. Kad napravimo analizu stanja kakvo sad imamo doći ćemo do određenih zaključaka. Ja sam dao naglasak na financijskom aspektu u raspravi, jer uvijek se govori da se novac iz jedinica, županija ili gradova slijeva u centralnu državnu blagajnu. Mislio sam dati naglasak da ona sredstva financijska koja se ostvaruju na području županije iliti buduće regije ako tako budu u Hrvatskoj se zadržavaju za investicije, za ulaganje u nova radna mjesta, gospodarstvo u tom kraju ili regiji u kojem netko od nas živi. Siguran sam da bi i vaš pokojni otac, predsjednik Tuđman jako dobro u ključnom trenutku za Hrvatsku shvatio je li ovo dobro što imamo sada ili ne. Barem bi napravili analizu i razumno ljudski razgovarali. Mislim da se svi trebamo složiti u jednome da ako ste u dobrim namjerama i želite dobro onda treba sve argumente čuti. Na kraju nitko ne garantira da je politika ili neka politička stranka koja je zastupljena u Hrvatskom saboru je baš u pravu u svemu što predlaže. Zato i postoji demokracija, parlamentarizam. I na kraju o ovom bitnom i osjetljivom pitanju treba izaći na referendum i neposredno pitati građane Republike Hrvatske što oni misle o tome. Rekao sam, potrošit ćemo 50 milijuna kuna, a možda ćemo za 10 godina uštediti 50 milijardi kuna, možda ne. treba biti pošten i napraviti analizu je li sustav koji imamo funkcionira, je li efikasna i operativna državna uprava koju danas imamo, da li će smanjenje državnih ureda sa 20 na 5 biti učinkovitije i bolje da se nitko ne ljuti, ni jedan grad, niti jedan grad u Hrvatskoj, stanovnik bilo kojeg grada. Samo trebamo priznati idemo u reforme da bi bilo bolje Hrvatskoj. To je najvažnije. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada će svoju repliku iznijeti poštovani zastupnik Ante Sanader, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine Salapiću, apsolutno vas podržavam i slažem se da imate svoj stav o regijama i da želite regionalizaciju Hrvatske i da to gorljivo zastupate. I apsolutno je vaše pravo. Međutim, ipak bi trebalo uvažavati argumente. Jer gledajte, nije problem Hrvatske hoće li ona bitu u 3, 5, 7 ili 12 regija. Problem je ovlasti. Naše županije da sad imaju ovlasti znali bi funkcionirati. Nemojmo podcijeniti tih 20 župana da su oni bezveznjaci. Oni znaju što treba, to su stručni ljudi. Ali oni nemaju nikakvih ovlasti, oni nemaju financijsku decentralizaciju. Ne bih se mogao složiti sa vama kad kažete, trebalo bi sad, ja mislim da bi sad trebalo ukinuti 50% općina, a sad ste rekli u svojoj replici pa treba napravit analizu. Pa nemojte onda izlazit sa takvim trebalo bi sad ukinut 50% općina. Treba napravit analizu ovo što ste rekli i vašeg župana kojeg uvažavam. Kažete naš župan je prvi istupio i rekao treba regionalizacija ali on također nema nikakvu analizu, jedinu analizu koju ima, ima zajednica županija i ona je napravila analizu, naručila i dobila od ekonomskog instituta i ta analiza je jedina trenutno koju znam. Ne znam ima li Vlada sad neku analizu i nije dobro kad vi kažete gospodine Salapiću, vrijeme je, treba udariti šakom o stol i riješit tu stvar, nemojmo te, to su neka vremena ili neke situacije koje ne bi trebalo nikako ponavljati ovdje u Hrvatskom saboru i govorit da šakom o stol trebamo riješiti probleme. Probleme treba riješiti da neke institucije i struka i znanje koje imamo 20 godina daju suport da se pomogne, da se napravi kvalitetne analize, ovo o čemu i vi govorite a ne nikakvo lupanje šakom o stol i ne podcjenjivat ljude dole jer kad netko iz Osijeka ili Splita dođe u Zagreb onda je pametan, onda on zna šta treba raditi a dok je u Splitu županom to ne zna. Znači znaju ljudi da treba, što treba radit, decentralizirajmo sustav i vidimo i to je najbolji način kako riješiti problem a ne nikakvim šakama o stol i nikakvim prijetećim situacijama bilo koga. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Josip Salapić. Uvaženi zastupniče Sanader, šaka o stol vam je samo slikovita poruka da treba biti odlučan, zapravo nad većina osoba koja bi lupala šakom o stol, dakle ovako, treba biti odlučan, imati političku volju. Dakle, argumenti koji se govore u Hrvatskom saboru trebaju imati svoj dakle protuargument u vremenu i prostoru gdje živimo. Napravite samo analizu u vašoj županiji prihoda po stanovniku, po jednom zaposlenom građaninu koliko je to novca. Slažem se sa vama da treba napraviti analizu. Ja sam spomenuo u raspravi Dansku, rekao sam možda u Hrvatskoj treba ukinuti 50% jedinica lokalne samouprave a možda ne. Rekao sam da treba napraviti analizu. Vi ste bili župan gospodine Sanader i dobro znate kako funkcionira sadašnji ustroj županije. Da li možete potvrditi, odgovorno reći da je ono što je usmjereno u županijski proračun dovoljno za investicije i za razvoj, nema dovoljno prostora, treba dati više. Upravo se zalažemo kroz naš program, kroz stranku u Slavoniji i Baranji, ne da koncentracija bude u gradu Osijeku, neka to bude grad Požega, neka to bude Virovitica, neka to bude Vukovar, neka to budu Vinkovci, neka to bude Našice, neka to bude Đakovo, Belišće, nije važno, važno je da sustav funkcionira i to je namjera, neka se nitko ne uvrijedi. Ono što sam govorio, vjerujem da razumiju oni koji trebaju razumjet, a to je narod, građani RH. Ako nešto napravimo da je dobro, smatramo da je dobro, imamo analizu koja se temelji na nečemu, onda ćemo izaći van pred građane i tražiti da oni potvrde našu namjeru za Hrvatsku, je li to dobro, da li to podržavate. Siguran sam da 90% i više bi to podržalo jer ovo što imamo danas ne funkcionira. Ako smo mlada članica EU ne trebamo mi puno tu filozofirati, naučimo se od nekih zemalja koje imaju duže iskustvo u takvom funkcioniraju da je to dobro, da se više novca zadržava, da je manja porezna opterećenost, veća fiskalna decentralizacija gdje ljudi žive bolje, onda smo na pravom putu. **Stazić, Nenad (SDP)** Slijedi replika poštovanog Deneša Šoje. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Salapiću, kad sam slušao vaše izlaganje a i čitajući ovaj materijal na određen način vi ste to vrlo lijepo elaborirali. Pokušao sam zamisliti nakon donošenja i ovog zakona kako će to konkretno funkcionirati na području naše županije Baranje da tako kažem, I teško mi je to bilo iako to podržavam apsolutno i određene konstatacije mi su posebno ovako simpatične u tom obrazloženju gdje piše ovako. Novim modelom ureda državnom uprave omogućit će se snažnija i racionalnija dekoncentracija poslova državne uprave. Mislim da je to za u daljnjem obrazloženju stoji jedna rečenica, prijedlogom zakona predlaže se i uspostavljanje jedinstvenog upravnog mjesta, ureda državne uprave u svim ustrojstvenim jedinicama ureda državne uprave. Ovo je za mene nešto novo, jedinstvenog upravnog mjesta i malo se pribojavam jer u pravilu ako zakonski propis donese nešto novo, neka nova radna mjesta onda rijetko kad se ne traže i novi ljudi. Ali ako će se to popuniti od onih 20 itd. što ste vi elaborirali onda je to sasvim u redu i mislim da je suština, suština zapravo problema i je u tome da se smanji taj aparat, da on bude jeftiniji jer dok god u našim uredima od općine pa do Sabora da tako kažem u uredu gdje ima posla za dva službenika mi pod svaku cijenu zadržavamo pet, mislim sa tom činjenicom dok ne budemo raščistili i u velikim državnim sustavima i u državnoj upravi mislim da nema ni govora o napretku Na repliku odgovara poštovani Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Uvaženi zastupniče Šoja, vi ste načelnik općine Kneževi Vinogradi i jako dobro znate kako to dobro funkcionira, vi ste vrijedan načelnik i puno ste učinili za svoju općinu, puno vi radite, znam ja to. Ali ste dobro to detektirali u ovom prijedlogu zakona, ali ovo je prvo čitanje, pa ćemo najboljim rješenjima popraviti konačni. Bitno je a tu smo se složili, tako sam vas i razumio. Reforma je nužna, vi znate kakvo je opterećenje imati osobu koja je zaposlena a nema što raditi, to je veće psihičko opterećenje, nema gorega za čovjeka kad ništa ne radi, nema viziju svog života i budućnosti. Dakle, ljudima koji rade u lokalnoj upravi treba prije svega dati posao da imaju šta raditi, odnosno u državnoj treba napraviti ovu reformu. Ovdje će biti 20 bivših predstojnika ureda državne uprave sa razno raznim pravima koje su imali i to nije omalovažavanje niti predstojnika Bože sačuvaj, kamoli župana nekih aktualnih Bože sačuvaj, to je samo poruka da trebamo ići u reforme. Treba raspisati za tih pet mjesta novi natječaj i treba izabrati najkvalitetnije ljude, hoće li oni biti stranački pripadnici ili ne, to više nije važno. Bitno da su kvalitetni, da su u jednu ruku i ti predstojnici državnih uprava menadžeri pod navodnicima da i budući čelnici regija koji će uvesti u Hrvatsku, nadam se ili županija isto tako budu menadžeri, ne samo političari i sposobne osobe i onda kada idemo u politiku, gospodine Šoja, nije važno koja je koalicija dobila vlast, važno je da ta koalicija, bila ona velika stranka ili mala daje najkvalitetnije ljude, a to da ne bude floskula nego da to budu stručnjaci koji barataju područjem na koje su stavljeni. Ja se ne bih usudio biti ministar zdravstva, o tome nemam pojma ništa, ministar kulture, ne znam ni toliko puno o tome, ali mogu govoriti o pravosuđu, mogu govoriti o upravi i mogu govoriti o potrebi reforme državne uprave, u ovom slučaju ovome, sutra ćemo govoriti o regijama, prekosutra o općinama pa onda o gradovima i najbolje će nas razumjeti oni na koje se to odnosi, ljudi će biti zadovoljniji i Hrvatska će biti bolja država, to je zaključak. Kolega Salapiću, dobro sam pratio vaše izlaganje i zapisujući sve ono što ste govorili, o dekoncentraciji, decentralizaciji, velikom broju općina i županija, ne bi bilo vremena obrazložiti neke stvari za koje mislim da niste u pravu, ali iz ekonomskih, a posebice iz demografskih razloga kada pogledate te općine u RH, od … recimo gore do Vukovara, svaka od njih ima sigurno svoj razlog postojanja. vi ste govorili o fiskalnoj decentralizaciji, ali da bi se to dogodilo treba govoriti o funkcionalnoj decentralizaciji pa tek onda o fiskalnoj decentralizaciji. Je li po vama nužno da poslove ureda državne uprave ne obavljaju županije? Oni to mogu obavljati, uostalom, a to govorim vama, a i ovdje nazočnom ministru Bauku, taj primjer imamo u gradu Zagrebu. Zašto se taj primjer grada Zagreba ne bi mogao primijeniti na cijelu Hrvatsku? Zbog čega ne? Sada imate na jednom mjestu u gradu Zagrebu postavljene jedinice lokalne samouprave i županije koje se obavljaju, tako se može obavljati i u drugim županijama. Zašto se recimo ne primjeni taj model? Koji je to državni interes da se to čuva recimo u uredima državne uprave? I siguran sam da velika većina građana uopće ne zna koji se poslovi obavljaju u uredima državne uprave. I na kraju, vidjet ćete da će i ova podjela na regije izazvati velike svađa u jedinicama lokalne samouprave i županijama i sa onim razlogom koji vam je govorio i profesor Tuđman, a ukoliko poštujete europsku povelju u lokalnoj samoupravi i načelo supsidijarnosti, to ima svoju logiku. Hvala. I na ovu repliku odgovara poštovani Josip Salapić. i vidim da niste, odnosno možda niste imali priliku, a jedan od dijelova programa koji smo izlagali kada se raspravljalo o ustavnim promjenama vezano za … i uvođenje regija u Ustav, bila je između ostaloga, prvo provesti fiskalnu decentralizaciju prema jedinicama lokalne i područne samouprave i osigurati najmanje 30% poreznih prihoda budućim regijama uz preuzimanje određenih ovlasti i obveza, transformirati državne urede po županijama uz preuzimanje svih njihovih nadležnosti od strane regionalne područne samouprave. samouprave, itd., itd. da ne čitam. Upravo to je cilj. Ako sam rekao fiskalna decentralizacija, podržavam i funkcionalnu, na dobrom smo putu. Dakle najvažnije gospodine Babić, a tu trebamo samo razgovarati je to hoćemo li Hrvatsku učiniti boljom zemljom za život naših građana. Nije važno koja je to stranka, važno je da je politika iskrena prema svojim građanima. Zamislite ja dođem doma, idem ja u Bizovac, doma idem ili u Osijek, neće biti drago mome načelniku što sam ja ovo rekao, ali će on shvatiti jer je razuman čovjek da je to nužno, potrebno. Shvatiti će to i onaj u Valpovu i u Belišću i u Petrinji i u Našicama i u Đakovu, ako će biti bolje. Neka taj jedan ili budućih 5 ili 7 čelnika regije ili buduće županije koji će biti desna ruka premijeru i predsjedniku Vlade ili države pa tih 5 glava je pametnije nego 1, nek' oni imaju i 50 tisuća kuna mjesečno, a neka bude efikasan, neka narod od toga ima koristi. Nitko se neće ljutiti. Neka to budu menadžeri, a ne političari. Mi smo stvorili državu zatrovanu politikom i mi tu pripadamo, dobro znamo kako funkcionira, … ste vi, tamo sam bio i ja, kako funkcionira sustav. To nije uvreda za nikoga, samo trebamo mi promijeniti način razmišljanja, bit će sve ok. Budimo pošteni prema narodu, to je to. sa ovom Vladom niti da će s njom završiti. Ono što je bilo dobro u prethodnim razdobljima treba spomenuti pa kada smo govorili o analizama, na strani 3 obrazloženja, odnosno na strani 3 u materijalu ovog zakona piše, u završnom izvješću funkcionalnog preispitivanja u 5 ureda državne uprave koje je proveo Institut za međunarodne odnose tijekom 2008. godine u okviru projekta reformi javne uprave, navodi se mogućnost i varijante budućeg razvoja ureda državne uprave te se kao jedna od varijanti navodi jačanje ureda državne uprave u županijama. U izvješću se navodi, postojeće stanje obilježavaju brojne neracionalnosti u obavljanju poslova, sada se dio tih poslova obavlja putem ureda državne uprave, dio putem vrlo brojnih područnih jedinica različitih središnjih tijela, dio putem pravnih osoba sa javnim ovlastima jedinica lokalne lokalne i regionalne samouprave. Na što se veliki dio poslova, kao i u drugim dijelovima obavlja ili prvostupanjski opće-upravni organi ili jedinice lokalne samouprave i uprave u svom djelokrugu, obavljaju u okviru područnih jedinica različitih tijela državne uprave. uprave. Itd., itd. Dakle, analiza je provedena i ovo je svakako prvi korak. Ono što je gospodin Babić rekao, a vjerojatno će još netko reći, to je pitanje poslova koji se obavljaju. od, da li se neki od poslova koji sada obavljaju državni organi može prebaciti na županiju ili na gradove ili općine? To je dobro pitanje i to je decentralizacija. ali je uvijek pitanje ovlasti što spada u djelokrug lokalne samouprave, a što spada u djelokrug državne uprave. To je gospodin Babić sada rekao. Ono što je izazvalo i što uvijek izaziva posebnu pozornost je pitanje teritorijalnog preustroja. Ja držim da pitanje teritorijalnog preustroja nije, ni u jednoj stranci ne postoji jedinstveni stav, dakle u svim strankama ima ljudi koji bi zadržali sadašnji županijski ustroj i oni koji bi uveli regije kao veće županije, dakle sa manjim brojem jedinica lokalne, regionalne samouprave. Što se tiče općina i gradova ja mislim da ne trebamo otkrivati toplu vodu. Imamo sustav sa 550 općina i gradova koji je od '93.i imamo sustav sa 100 i nešto općina koji je bio do 1993. Da budem precizan na primjeru otoka Brača može funkcionirati kao jedna općina ili kao 8 općina, kao 3 općine ne može funkcionirati. Vjerojatno će se kolega Bačić složiti sa Korčulom, dakle kada bi spojili Lumbardu i Korčulu ne bi bili zadovoljni ni jedni ni drugi, kada bi spojili Blato i Smokvicu ne bi bili zadovoljni ni jedni ni drugi, imali bi manji broj općina funkcionirali bi lošije. Dakle općina funkcionirali bi lošije. Dakle nije samo smanjenje broja jedinica lokalne samouprave rješenje nego je novi sustav. Kada bi ukinuli 100 općina došli bi na sustav koji je bio '93.jer između 1993.i 2006., 2007., 2008.formirano 100 novih općina. Prema tome o ovoj priči je uvijek dobro razgovarati. Što se tiče neutralnosti ili sjedišta koja su također spomenuta, dakle ja sam izrekao sljedeću rečenicu. Nemam ništa protiv da sjedišta ureda državne uprave ne budu u najvećim gradovima i da se taj princip primjeni na sve urede. I drugo, nemam ništa protiv, i o tome je zastupnik Tuđman govorio, da se u jednoj regiji ili županiji ili teritorijalnom području kako se tu predlaže jedna institucija ima sjedište u jednom gradu, druga u drugom. Naravno najveći broj institucija imao bi sjedište u najvećem gradu, a jedan dio institucija ne bi. I ja mislim da time najveći grad ne bi ništa izgubio jer bi i dalje ostao najveći, a da bi ovi drugi gradovi, druga središta dobila jednu vrstu svog priznanja da su središta i ne vidim razloga da se tu baš bude ono da tu ima previše strasti i zbog toga sam dao takvu izjavu. Što se tiče teritorijalnog preustroja Ustavni sud RH je stavio van snage izmjenu zakona kojim je naselje Prekrižje Plešivičko prebačeno iz jedne općine u drugu ili iz jednog grada u drugi zato što nisu pitani građani. O ovim stvarima svakako treba pitati građane. Iskoristit ću jedan izraz koji je bio više popularniji jučer, a to je coming out dakle kada me netko pitao šta mislim o tome, rekao sam da kao građanin ukoliko bi bio referendum da se 4 južne županije spoje u jednu kako god se zvala da bi ja glasovao naravno poštujem ukoliko većina bude protiv ili ukoliko na nekom području ogromna većina bude protiv da se to i ne dogodi pa ćemo za 20 godina ponovo raspravljati ali dobro je onda tu temu završiti. Zahvaljujem. Raspravu sada nastavljamo kroz replike. Prvi se javio poštovani Dragan Crnogorac. Izvolite. **Crnogorac, Dragan (SDSS)** Hvala. Pa evo da li je to dobro ili ne ja ne znam za ostale ali ja ću reći za nas manjince nije dobro. Ja znam da je ministar što se već reklo matematičar, ne znam da li je računao ali recimo ako usporedimo ja sam ovdje samo ovlaš neke stvari izračunao recimo ured državne uprave broji 1 koji bi se vodio Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Dubrovačko-neretvanske dakle ukupan broj udjela svih pripadnika nacionalnih manjina bi po određenim županijama koji sada je recimo primjerice za Šibensko-kninsku županiju 11,5% ili za Zadarsku 6,5% kada bi se to obračunavalo po uredu državne uprave broj 1 spada da bi ukupan broj pripadnika nacionalnih manjina bio 4,5%. Dakle smanjio bi se broj proporcionalne zastupljenosti odnosno zapošljavanja. To je pitanje, vi ćete o tome sigurno razmisliti ovo je prvo čitanje, dakle vjerojatno o tome niste do sada razmišljali ali do smanjena broj zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina. I to je pitanje ne samo za Klub nacionalnih manjina jer recimo možemo govoriti za Istarsku županiju koja se onda utapa u Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i tu raste broj na osnovu na od 558 tisuća 585 ukupno stanovnika na 72 tisuće pripadnika nacionalnih manjina što je 13%, a više ima pripadnika nacionalnih manjina recimo ukupno u Istarskoj županiji. To je jedan veliki problem za nas i pitanje ako se ovo ili ne uredi drugačije ali s obzirom da su krenule i druge reforme mislim da će se ovo morati jednim sveobuhvatnim zahvatom morati riješiti. Inače će uopće dovesti u pitanje podržavanje ovakvih zakona i reformi upravo od pripadnika nacionalnih manjina. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Arsen Bauk. **Bauk, Dakle mislim da je ovo lekcija iz 7.razreda osnove škole. Ukoliko, a otprilike glasi ovako da je 2% od 100 jednako 1% od 200, što znači ako je osnovica veća a broj isti postotak je manji u proporcionalnom dijelu onoliko koliko je osnovica veća, a postotak manji. Što znači kada ste rekli umjesto 40 zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u jednom uredu 6 zaposlenih u drugom, 7 u trećem i 2 u četvrtom trebalo biti 55 u jednom velikom. 55 jednako 40+7+6+2 tako da nema nikakve razlike ni matematičke ni logičke. Ne smanjuje se broj, dakle postotak se smanjuje ukoliko se osnovica povećava. To je 6 možda nije 6.nego 7.razred tako da nema bojazni za to. Dapače mislim da se povećava mogućnost jer se proširuje područje iz kojega mogu konkurirati pripadnici manjina u jednom velikom uredu. Ali evo to je ono što ako sam dobro shvatio, ostalo možemo s papirom, olovkom i kalkulatorom onda još jednom pokušati malo detaljnije. Razmislit ćemo i o tome da onda tu dilemu riješimo. Zgodno je bilo čuti lekciju iz matematike. Sada ćemo vidjeti koliko će biti zgodno čuli repliku poštovanog Dragutina Lesara. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Poštovani ministre znam za analizu Instituta za međunarodne odnose ali ona je upućivala na cjelovitosti nuđenja modela. I isključivala je mogućnost manipulacija koje se ovih dana u Hrvatskoj događaju kada se pokuša segmentalni uređivati model. Pravosuđe, Županijski sud Varaždin, stalna služba Čakovec, tri suca, uvjet za stalnu službu. Jedan sada odlazi u mirovinu i kaže vaš kolega ministar, zbog toga što više nemate tri suca ukidamo stalnu službu Županijskog suda u Čakovcu. Neće zaposliti novog suca. I prihvaćajući model stalne službe međimurci su dali suglasnost na takav preustroj a kasnije su bili izigrani, izigrava se ih. Vaš kolega ministar rada uveo je pet regionalnih ureda inspekcije rada. Jedina županija koja nema službu inspektora rada na svojem teritoriju je Međimurje. Manipulacija i na prijevaru je to bilo napravljeno jer je bilo dano drugačije obećanje. To su razlozi inzistiranja na cjelovitosti modela. Slažem se s vama da sve ne mora biti u najvećem gradu ili gradu sjedište županije ali ono što od vas očekujem ministre dajte resorski dogovorite koji to dio da citiram vas, koji dio ne. dio ne. I onda, koji dio državne uprave u najvećem gradu, sjedištu, koji ne. To je zadaća Vlade ne samo vas kao ministra. I na kraju poruka svima koji su danas ovdje izjavljivali da će napraviti i provesti ustavne promjene i Hrvatsku reorganizirati u pet regija. Napravite to ako imate dovoljno glasova, na naše glasove u tom modelu nitko u ovoj sabornici ne može računati. Da, dakle ja se u najvećem dijelu slažem sa ovim što ste rekli ukoliko je bio uvjet za davanje podrške to da bude stalna služba i onda to promijenjeno, to nije dobro, to se ne bi trebalo događati, ne znam točno detalje i vjerujem da postoji neki razlog, mogućnost da se ono što je dogovoreno i provede. Što se tiče ustroja državnih institucija, dakle ono nije počelo od 2012., sudovi, primjerice upravni sudovi su ustrojeni davno prije po regionalnom principu, trgovački sudovi također, bilo je rasprava u Saboru primjerice oko ukidanja Trgovačkog suda u Dubrovniku pa onda su čak i zastupnici HDZ-a iz Dubrovnika glasali za amandman da se on ne ukine kao takav pa nije prošlo. Bilo je pitanje ukidanja ili spajanja sudova, također su bile dosta rasprave sa lokal patriotskog stanovišta. Činjenica je da je i Državni inspektorat koji ste spomenuli bio organiziran u svojim ispostavama po regionalnom principu dakle obuhvaćao je više županija. Sada to je slučaj sa poreznom upravom, to je slučaj sa nekim tijelima drugih institucija koje obuhvaćaju više županija. Ono šta je razlika od ureda državne uprave je da su oni samostalna tijela a nisu ničije ispostave i da zbog toga točno treba propisati zakonom što pokrivaju i zato je rasprava ova u Saboru. Prema tome, Sabor je mjesto gdje treba o tome raspraviti jer osim ovog stranačkog on je reprezentativan i po teritorijalnom sastavu i vjerujem da ćemo čuti najbolje argumente zašto nešto napraviti, zašto nešto ne. Za sada rasprava dakle protiče onako kako sam očekivao, dakle vjerujem da ćemo do drugog čitanja i temeljem rasprave naći najbolja rješenja koja će izazvati najmanje nezadovoljstva kada već ne mogu formulirati s kojim će svi biti zadovoljni. Hvala. Slijedi replika poštovanog zastupnika Davora Božinovića. Izvolite. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine ministre ova rasprava pokazuje i razumijevanje i nerazumijevanje pa i u kontekstu toga tko želi u svemu ovome ispasti konstruktivan. Ja mislim da vaš pristup evo otvoreno vam kažem nije dobar. Prvo, on je previše matematičan i drugo on zapravo nije sveobuhvatan. Ne možete ići u reformu ad hoc. Ovdje se govorilo i o Europi regija. Europa regija ne počiva na broju stanovnika već na razvojnom konceptu regija. Koliko će ih biti ovisi o njihovom kapacitetu da postanu europski, ako hoćete i globalno konkurentni. Rješenje za to je decentralizacija. Nema drugog rješenja. Nitko ga nije izmislio. Sve analize, govori ste o jednoj analizi. Sve analize ministre ukazuju da treba ići u decentralizaciju a to znači administrativnu, fiskalnu, funkcionalnu i sve to odjednom jer jedna bez druge nema smisla. Ova administrativna decentralizacija ili dekoncentracija nema smisla bez ovih drugih. Danska je imala jedan model, nakon analize obavljena je javna rasprava. Austrija ima potpuno drugi što znači da Europa, Europska unija nema univerzalni model ali o tome mi moramo razgovarati. A mi ovdje, ima dosta politike, politiziranja a zapravo se ne bavimo suštinom. Jer onda vam se ne bi dogodilo da idete u repolitizaciju državne uprave sa ovim rješenjima jer podižete još jednu razinu političkih imenovanja. Zahvaljujem. Dakle, ovo da je matematički pristup to ja ne smatram kritikom, ja mislim da je to pozitivno. Što se tiče sveobuhvatnosti a ja sam nekoliko puta naznačio da reforme u ovom smjeru nisu počele 2011. odnosno 2012. Dakle što se tiče sveobuhvatnosti ja sam naglasio nekoliko puta da reforme u ovom smjeru nisu počele 2012. dolaskom Kukuriku koalicije na vlast, one su započele prije, dakle i za vrijeme HDZ-ove Vlade. Isto nisu bile sveobuhvatne, o tome je gospodin Salapić govorio, ali su obuhvaćale dio po dio sustava koji je trebalo prilagođavati između ostalog i zbog zahtjeva i sasvim sigurno ovo neće biti zadnji korak u tome. Ono što sam na početku rekao, da li ovo znači i teritorijalni preustroj, možda da, a možda ne. O teritorijalnom preustroju to ipak je jedna druga priča jer upravni sudovi, trgovački sudovi, Zavod za mirovinsko, Državni inspektorat, Zavod za zdravstveno su u ovom ili onom razdoblju organizirani tako da njihove ispostave obuhvaćaju više županija pa su županije ostale. Što je logično, ako obuhvaćaju više županija onda ih je više pa je normalno da su ostale Da li će se ovih 5 područja koje smo označili kao teritorijalnu nadležnost ureda plus 6 Grad Zagreb jer Grad Zagreb je iz nekog razloga izdvojen iz ovog sustava, dakle da li će to biti tih 6 ja mislim da neće baš biti ovakvih. Ako ih ikad bude mislim da će ih bit više od 6, a manje od 21 koliko je sada, ali treba i tu raspravu otvoriti. Ja nemam ništa protiv i nekoliko puta sam se u tome izjasnio, a još ću do kraja rasprave spomenut neke izjave od članova HDZ-a o tome. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Slijedi replika poštovanog Josipa Salapića, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče. Gospodine ministre, više se zalažem da ne treba nama univerzalni model, mi trebamo vidjeti više univerzalnih modela kako je riješeno u državama članicama Europske unije, izabrati za Hrvatsku od svih tih najbolje i najfunkcionalnije. Nama treba funkcionalni model, a ne univerzalni model. Kad sam spomenuo Dansku, Danska je to učinila, a to je bio naglasak na reformama, nužnost reformi i nužnost stvarne političke volje. Pa evo recimo da li se vi slažete sa mnom da bi trebali raspravljati i razgovarati u Hrvatskom saboru nakon ovoga Zakona o sustavu državne uprave i o fiskalnoj decentralizaciji, o transformiranju državnih ureda državne uprave u budućnosti i stavljanja nadležnosti nekih funkcija u županijske, regionalne ili kako se već budu zvali u Hrvatskoj uprave, ali bitno je učiniti sustav funkcionalnim. Kada sam govorio o regijama ili budućim županijama, bit je upravo o dekoncentraciji moći u jednom centru, u stvarnoj decentralizaciji. Ako je Zagreb najbogatiji, a Slavonija siromašna i Dalmacija, drugi krajevi Hrvatske, Dubrovnik, Istra, Međimurje, onda nismo ništa učinili. Pa da li se slažete da treba razgovarati o Regionalnom fondu poravnanja gdje bismo oni bogati krajevi pomogli onim siromašnijima u smislu ulaganja. Recimo u Slavoniji imamo i turističke potencijale, nije to samo Dalmacija, imamo turizam i onaj etno onaj etno turizam koji nije dovoljno iskorišten u Hrvatskoj. Zašto Zagreb ili buduća regija ne bi pomogla tom dijelu Hrvatske da bude uspješan? Doći će turisti, doći će stranci, članovi, državljani Europske unije i trošit će svoj novac u Hrvatskoj. Idemo zemlju učiniti funkcionalnom. Zalažem za funkcionalni model, a ne univerzalni. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, ministar Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Ne znam jeste li svjesno ili nesvjesno citirali program Kukuriku koalicije o funkcionalnoj, fiskalnoj i administrativnoj decentralizaciji. Dakle to što ste rekli jest program s kojim je Kukuriku koalicija izašla na izbore, stoji u programu Vlade i ne da se slažem da treba razgovarati nego potičem potičem i poticat ću da se o tome i dalje razgovara. To sam i za govornicom rekao. Trebaju li se neke ovlasti koje sada su državne, recimo to tako, dati županijama-regijama, županijama-regijama, kako se već budu zvale, ili možda čak i općinama i gradovima. Ono što mi pada napamet u obalnom dijelu Hrvatske je da bi se upravljanjem barem plažama sa županija trebalo stavit općinama i gradovima. To mi pada odmah na pamet i vjerojatno postoji još jedan dio koji je to …. Što se tiče samih ureda državne uprave, vjerojatno bi mi službenici zamjerili kad bih prešutio činjenicu da su te institucije, institucije sa najnižom prosječnom plaćom u cijeloj državnoj upravi, u cijeloj državnoj upravi, a također da relativno teško je dobiti ljude da rade u uredima državne uprave jer nekoliko metara, desetaka metara ili stotina metara od njih rade službenici jedinica regionalne samouprave koji za sličan posao u pravilu imaju nešto veću plaću. Tako da bi i taj prijenos nadležnosti još dodatne uštede donio. Prema tome, ne da o tome treba razgovarat, mislim da je o tome nužno razgovarati te zbog toga razgovaramo i potičemo razgovor i dalje. laburisti - Stranka rada)** Uvaženi ministre, rekli ste da nije rješenje u ukidanju općina, rješenje je u novom sustavu. To je bila vaša rečenica. Ja se u potpunosti slažem s vama. Ne može nitko reći sad ćemo 50% općina ukinuti i onda smo riješili problem, ako nismo uspostavili novi sustav, ali i i ako nismo prije napravili detaljnu analizu. Što dobivamo sa 250 općina, što dobivamo s 50, koje općine ostaju, koje općine ne ostaju. Još jedna vaša rečenica je glasila, treba pitati građane. Mislim da je to jedna od najvećih zabluda i floskula, treba građanima ponuditi rješenja i oni će izabrati rješenje, ne u smislu pitat ćemo građane. I što to ta rješenja, znači različiti modeli što donose za građane jer vi ste svjesni, svjesniji vjerojatno i od nas, da uskoro neće biti ni za plaće. Uostalom, iz dana u dan se bori da se sustav održi, ali se ništa ne čini da se poboljša sustav, upravo što ste rekli da se uspostavi novi sustav, da bude on čim učinkovitiji i da bude čim jeftiniji, ne zanemarujući specifičnosti pojedinih dijelova Hrvatske, županija, gradova itd., sasvim sigurno. To je teško pomiriti sve skupa. Teško je, vi ste prije govorili o lokal patriotizmu. Teško je o nekim općinama da je nemoguće da će biti neefikasnije na Braču ako spojite 3 općine ili bit će efikasnije ako samo jedna bude. Prema tome, ako sada krenemo ona, ne ona druga Vlada nego ona Vlada iza će moći sprovesti ovo nakon svih analiza. To je vrlo složen proces i vrlo mukotrpan koji treba puno analiza i puno educiranja građana Republike Hrvatske jer oni sami neće moći izabrati ako im se ne ponudi što da izaberu. Na repliku odgovara ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Slažem se sa 90% ovoga što ste rekli, a ovo u stvari, u ovih 10% spada rečenica ako sada krenemo. Valja bit pošten i reći da je u to krenula bivša Vlada, oni su krenuli u analizu. Dakle, vidjeli smo i određene prijedloge. Prema tome, nije to ništa o čemu se priča od jučer ili od prekjučer. Ja ću u stvari pročitati jednu izjavu 16. travnja 2010. godine. Tadašnji potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Vladimir Šeks u Splitu, 16. studenog u Splitu, citirat ću. Vladimir Šeks govorio je o novom teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske, te potvrdio da umjesto županija treba uvesti regije, a tu promjenu kaže kao i optimalnu reorganizaciju javnih službi nije moguće provesti bez intervencije u Ustav. Osvrnuo se i na važnost analize indeksa razvijenosti gradova, općina i županija, te zaključio da sva državna tijela i sve političke stranke moraju surađivati, biti solidarne i pokazati zajedništvo u ovoj zahtjevnoj zadaći koja nam prethodni ulasku u Doduše mi smo već ušli u EU, nije to bio uvjet za ulazak u EU. Ali ono što želim reći, dakle da se analize stalno rade, da one postoje. Mi se na njih u jednom dijelu i referiramo i želimo taj posao završiti. Ono šta treba reći i bit iskren da tu postoje objektivne i subjektivne poteškoće u provedbi istog. Objektivne poteškoće ovise o tome da li to možemo provesti. Ni jedna država to nije provela bez političkog konsenzusa, to isto tako treba reći, a subjektivne poteškoće je, da li to želimo provesti. I kao što sam rekao u svim strankama postoje oni koji to žele provesti i postoje oni koji to ne žele provesti. Pitanje je samo hoće li se oni koji žele provesti u svim strankama boriti za svoje ideje ili će se boriti recimo to tako da se ne zamjere i da u usko stranačkom interesu. Ali to je vječito pitanje u politici. **Stazić, Nenad (SDP)** Slijedi replika poštovanog Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, ja mislim da se slažemo da ovo nije ključan reformski potez u reorganizaciji državne uprave i da se slažemo da nema reforme državne uprave bez reforme lokalne samouprave. Nije moguće mijenjati i preustrojiti državnu upravu a da to nema odraza na rad lokalne samouprave koliko ona bila usitnjena ili ukrupnjena. Prema tome, teško da mi možemo govoriti ovako o pojedinim potezima Vlade i to smatrati nekim reformskim potezima, reformskim koracima. Za mene se ovakve izmjene zakona i kad je u pitanju izmjena zakona u sustavu državne uprave i kada je u pitanju reforma odnosno reorganizacija poreznih uprava, carinskih uprava, mirovinskog fonda, zdravstvenog fonda to se svodi na kozmetiku. U pravilu se svodi na zamjenu ploča, zamjenu memoranduma, zamjenu pečata i tu bitnih promjena u nadležnostima, djelokrugu poslova tih novih ustrojstvenih jedinica nema pa ni u ovom vašem zakonu. Mene bi interesiralo povratna informacija koliko je to učinkovitija i jeftinija Porezna uprava ili Carinska uprava kada je umjesto 21 Carinske uprave sudjeluje na ne znam na 20 ili Porezne uprave itd. Pa i onda i ovog vašeg prijedloga da se umjesto 20 svede na 5 Ureda državne uprave. Dakle, ta povratna informacija da li smo bili efikasniji, učinkovitiji, jeftiniji me interesira. Dakle, nije moguće ovako ad hoc potezima reformirati državnu upravu bez da se sagleda cjeloviti ustroj Hrvatske i kad je u pitanju državna uprava i kad je u pitanju lokalna samouprava. Također se u većem dijelu slažem sa ovim što ste rekli. Dakle, puno veća reforma bit će reforma lokalne samouprave. Dok se to ne dogodi ovim potezima možemo popraviti ovo šta imamo sada, a šta se temelji na analizama koje su napravljene prije. Nije baš točno da je ovo samo zamjena ploča, iako najviše se rasprave svodi na to. Primjerice u slučaju jedinstvenog upravnog mjesta što je što je jedno dakle od izmjena u ovom zakonu to je u članku 59f. i 59g. To je nastavak nečega što je već bilo regulirano Zakonom o općem upravnom postupku, to sad stavljamo u sustav državne uprave i ta upravna mjesta stavljamo na prava mjesta. Dakle, to je još jedan korak nečega što je rađeno prije. Što se tiče organizacije posla, da bit će lakše organizirati posao zbog velike razlike u veličini pojedinih ureda i u njihovim kapacitetima. I do sad su za pojedina specifična područja veći uredi pomagali manjima. Sada im neće bit potrebe pomagati jer će svi bit u istom uredu. I još u jednoj replici mislim gospodinu Salapiću ste pitali za smanjenje broja itd. Dakle, zbog svoje kadrovske strukture nešto u prosjeku starijeg službeničkog sastava u zadnje dvije godine broj službenika u uredima državne uprave pao je za negdje 8%, ne zbog reforme, tako je što znači da su se troškovi sami od sebe smanjivali e i tu još postoji prostora za smanjenje ali u jednom trenutku to više neće biti moguće. Međutim, ovo će omogućiti da imamo manje zajedničke službe, manje ovih općih, manje logistike i to će donijeti još dodatnu uštedu

da ništa nije počelo dolaskom ove Vlade i 2008. i kriterije koje je radila prošla Vlada upravo na ovome tragu i mislim da na tom tragu naravno treba nastaviti. E sad koliko će biti političke volje i mudrosti, slažem se s vama. Ako bi oko nečega trebalo pokušati postići suglasje onda je to upravo ovo. Jer sjećam se zato govorim da politika uglavnom uvijek na kraju odlučuje pa je odlučivala i o tome, 96., 97. gotovo pravih bitaka političkih ovdje u Parlamentu oko odvajanja nekih dijelova općevanja, pripajanja drugima itd. Slažem se sa kolegom Salapićem da bi ovome trebalo potpuno otvoreno i iskreno govoriti. Nismo svi uvijek spremni na to jer sigurno da svi znamo da ima čak i gradova koji su dobili taj statuse a da zapravo po malo kriterija udovoljavaju onome što sam grad treba biti i kako treba funkcionirati. Tako da mislim da je najvažnije nastojati i dalje raditi te kriterije, ponavljam kroz kriterije koji su povijesni i fiskalni i svaki drugi provući kad dođemo do neke vrste konsenzusa, prije svega sve ono što jest danas u statusu općina npr., ili statusu grada i vidjeti tko je u proteklih pet ili deset godina, na koji način uz sve one prihode koje je morao ostvarivati kad govorimo o prihodima, se na koji način naslanjao na državu, koliko je tko tražio npr. intervenciju Vlade RH da pomogne sredstvima ako nikako drugačije iz proračunske pričuve. ja mislim da bismo lako došli do jednog odabira, ovi mogu ostati, ovi ne mogu jer slažem se isto s vama, donijeti odluku da ćemo npr. broj općina smanjiti na sto ili gradova na 50 ili 20 ili županija u ovom trenutku recimo na 5 ili 7, ništa ne bi osobito primijenio, promijenio u onom smislu odnosno ne bi vodilo onom cilju kojem svi vjerujem želimo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Arsen Bauk. Zahvaljujem. Dakle, u jednome trenutku u ovoj raspravi sa čisto stručnih i organizacijskih pitanja doći ćemo na čisto politička pitanja i samo je pitanje koliko će se svatko od nas, othrvati sirenskom zovu da iz nekih, a ja ću, mislim da se to sad kaže populističkih ali možda dakle lokal patriotskih razloga počne zagovarati nešto u što i ni sam ne vjerujem ali eto mislim da je to njegovim glasačima ljepše čuti. I ponovit ću u svim strankama dakle ima ljudi koji smatraju da ovaj teritorijalni ustroj treba promijeniti i oni koji smatraju ne treba što nije loše pa i u HDZ-u. Ja sam pročitao izjavu gospodina Šeksa 2010.godine kako nešto znam unutar stranačkim odnosima ne bi htio da sada to ispadne da promjenom vodstva stranke se promijenilo mišljenje pa ću pročitati još jedno mišljenje. Dakle predsjednica Odbora za lokalnu samoupravu HDZ-a gospođa Josipa Rimac, intervju Večernjem listu 9.9.2012. Pitanje, koje su vaše ambicije? Vidim se u Kninu a hoće li biti treći gradonačelnički mandat rano je govoriti. U međuvremenu je pobijedila pa dobro. Da niste gradonačelnica što biste voljeli raditi? Najsretnija bih bila da sam pročelnica nekog gradskog odjela i da mogu kao i danas rješavati konkretne probleme i time pomagati ljudima. Apsolutno se ne vidim recimo kao županica ili dožupanica. Oni su mi kao djelatnici FINA-e, samo transferiraju novac. Ukinuli biste županije? Da. Stvorila bih regije jer su županije najveći potrošači. Završen citat. Tako da evo, kada čujemo da je ovaj prijedlog regija nastavak velikosrpske politike memoranduma Sanu onda se treba zapitati tko je u tom udruženom pothvatu sve sudjelujem. Zahvaljujem. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Posljednja replika Tatjana Šimac-Bonačić. Hvala lijepo predsjedniče. Pa gospodine ministre, kroz opravdanost reformi spomenuli ste i ja mislim da je jasan taj vaš stav, pa nemojte ništa protiv toga da sjedišta ne budu u najvećim gradovima. Isto tako ste spomenuli i lokal patriotizam koji je naravno prirodan naročito i nas koji dolazimo iz sjedišta županija. Naime, tendencija, dosadašnja tendencija nije bila dobra, a to je da su sjedišta svih javnih funkcija negdje bila u najvećim gradovima. Naime, bilo bi dobro da svaki grad naročito grad središte županije dobije nekakva regionalna središta što se tiče javnih funkcija. Na taj način bi se zapravo možda spriječila kompeticija između gradova sjedišta županija a možda je to negdje i ključno pitanje kad govorimo o regionalizmu, tako ne bi bilo onoga Split kontra, odnosno svi kontra Splita, tiče se i Dubrovnika i Zadra i Šibenika, npr. kad govorimo u toj jednoj regiji Dalmacije. Za naime, kad gledamo lanac je jak onoliko je jaka njegova najslabija karika. Upravo zbog toga bi trebalo raditi na tome da gradovi nisu suparnici. Evo jedan prijedlog možda da ipak sjedišta županija, budu, dobiju nekakva sjedišta, regionalna sjedišta. Hvala lijepo. Na repliku odgovara ministar Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Obzirom da ja nisam iz Splita, ni iz Dubrovnika ni iz Šibenika ni iz Zadra meni je sasvim svejedno gdje će biti sjedište a što se tiče područja to je vrlo jasno, tamo gdje vidite Hajdukove grafite tamo je Dalmacija tako da nema nikakvih problema oko toga. Ono što želim reći, kao što je nekima bilo drago da je jučerašnja rasprava bila tolerantna ili da budem precizniji neobično i puno tolerantnija nego što su neki očekivali, tako mi je drago da je i ova rasprava lišena lokal-patriotskih i drugih tema i vjerujem da će i tako ostati i do kraja ove rasprave. Dakle, dobro je da o ovome otvoreno, iskreno i neutralno, to je moj izraz, razgovaramo i zato jer ovaj prijedlog u prvom čitanju ovakav. Dakle ured državne uprave 1, ured državne uprave 2, 3, 4, 5 i Zagreb kao poseban. Hoće li se to u jednome trenutku pretvoriti u konkretna imena za koja svi prepoznajemo ili će se ostati ovako neutralno? To je jedno pitanje. Hoće li u zakonu biti navedena sjedišta? Mislim da bi trebala za drugo čitanje. Dakle, mislim da bi trebala, da bi o tome trebao odlučiti Sabor, a ne Vlada. Iako nigdje ne piše u zakonu gdje su sjedišta ministarstva, a to se rješava Pravilnikom u unutarnjem redu, dakle teoretski odlučuje ministar, ali nema veze. Tako da je dobro na ovaj način raspravljati i vjerujem da je bio u proceduru upućen drugačiji prijedlog, drugačije formulirani prijedlog da bi bio dočekan na nož barem iz nekih dijelova Hrvatske, a ovako su te reakcije ipak bile malo neutralnije pa i u tom smislu vidim da smo u ovom trenutku pogodili, a onda će trebat jednom donijeti odluku, ali ako se već stvaramo svađe oko toga, bolje da se svađamo na kraju nego cijelo vrijeme. Zahvaljujem. Do trenutka određenog za glasanje imamo još vremena čuti stajalište HNS-a i poštovanog kolegu Jozu Radoša. Ja vas kolegice i kolege molim da u tišini i koncentrirano saslušamo tu raspravu. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo nakon intenzivnog razmišljanja nevoljko se slažem sa ministrom da svijet ne počinje sa ovom Vladom niti s njom završava. Ali to ću iskoristiti da kažem kako bi neke poslove trebalo otpočeti, a neke bi poslove trebalo i dovršiti. Ovo o čemu danas govorimo, o sadržaju, dakle točke dnevnoga reda bi trebalo biti kraj jednoga posla, početak kraja jednoga posla, relativno male promjene upravnog ustroja RH na tragu na tragu i u skladu relativnom sa svim onim što smo imali u prilike raditi proteklih mjeseci i što se zapravo još uvijek radi kao što je novi ustroj porezne uprave, socijalne skrbi, zdravstva, inspekcija, sudova, sudova, itd. To su sve zapravo poslovi koji nisu veliki, a mi danas, ali naravno nisu ni mali i u tim poslovima zapravo nije presudna ušteda, makar i nje ima i ona nije nevažna i o njoj se ovdje možda ponekad previše govori, važno postići funkcionalnost tih državnih službi koje bi trebale biti u funkciji građana, a naravno svaka kuna koja se pri tome uštedi i u ovom vremenu je svakako dobrodošla. Mi smo ovom prilikom dovršavajući taj jedan, dakle ne tako nepresudan, nestrateški posao, otvorili raspravu o jednom poslu koji je vrlo važan, koji je strateški, a to je nova regionalna podjela RH i moguća i moguća decentralizacija zemlje koja sa ovim poslom nema nikakve izravne veze. Ona se može dovesti u vezu, posrednu, može se dovesti u političku vezu, ali stvarno, sadržajno, funkcionalno ta dva posla zapravo nemaju nemaju nikakve veze. I ja naravno ne želim se negativno izraziti o raspravi koja se ovdje vodi o temi koja nije tema ovoga prijedloga zakona, a to je decentralizacije, regionalna podjela i ne smatram da je puzajuća decentralizacija nešto loše. Puzajuće je loše kada je loše, ako je nešto dobro, nije loše da krene i puzajući, svi smo od nas, većina zapravo uspješno u konačnom rezultatu krenuli puzajući pa nije loše da i decentralizacija ako ne može drugačije krene puzajući. Makar ovo nije početak decentralizacije, ja se nadam da to je otvaranje teme, otvaranje i građenje naše spremnosti da se s tom velikom temom hrvatske politike suočimo, ali to još ni izdaleka nije jasno i otvaranje ove teme, državne uprave i njene dekoncentracije, apsolutno još nije jamstvo da smo krenuli prema putu decentralizacije. Želim odati priznanje gospodinu ministru zato što ova rasprava teče ovako, doduše petak je pa je i to vjerojatno dio razloga. Kao što mu želim dodati priznanje i za relativno dobar tijek jučerašnje rasprave u kojoj su se opet suočila dosta važna pitanja i napetosti koje postoje u hrvatskom društvu, to je u velikoj mjeri zbog toga što je on, ne samo svojim stilom, nego i dobrom pripremom jedne i druge teme zapravo omogućio jednu normalnu raspravu. Što se tiče konkretnog sadržaja ovoga zakona, taj zakon donosi, nadam se veću i bolju funkcionalnost pružanja usluga građanima RH što je smisao svake uprave i svake promjene i svake reforme je smisao da se usluge bolje pružaju, zato što će doći pa i do smanjenja rukovodećih funkcija, to je oko 30-ak neformalnih dužnosnika manje, što nije malo. Ovdje se znala voditi žestoka rasprava oko samo dva ili samo jednoga novoga službenika, ovdje se ipak radi o smanjenju za oko 30-ak rukovodećih pa i više ako će zajedničke službe biti također na razini novih državnih ureda onda je to 45 nekakvih rukovodećih mjesta što nije samo po sebi malo. Ali puno je važnije kao i kod svih ovih reformi možda izuzimajući zdravstvo da bi trebalo doći do boljega obavljanja posla, kvalitetnijega rada, boljega nadzora, bolje edukacije, boljega vođenja tog procesa i to ova koncentracija na regionalnoj razini omogućava, a na državnoj razini to je dekoncentracija i najveći oblik utjecaja središnje vlasti kada imate puno malih jedinica koje nemaju dovoljno snage i tu središnja vlast ima najveću ulogu. Ovdje de facto pojačavajući snagu državnih ureda makar se radi o središnjoj vlasti, Vlada u užem smislu na neki način gubi svoju snagu i svoj utjecaj i to je jedan mali pomak u tom pogledu dekoncentracije. Pozdravljam i to što se ovdje govori o mogućnosti raspoređivanja predmeta unutar novih ureda državne uprave koji će onda omogućiti ravnomjernu opterećenost pojedinih ureda i ono što je u konačnici opet najvažnije, a to je brže rješavanje predmeta za građane, ali naravno raspoređivanje predmeta kao i u slučaju reforme odnosno novog ustroja sudova teritorijalne podjele sudova uvijek treba biti vrlo oprezan s time da određivanje i raspoređivanje predmeta ne bude na uštrb građana RH. Naravno da je funkcionalnost bitna, brzina je bitna ali ne smijemo, moramo biti vrlo oprezni kada govorimo o tome da ne dovedemo građane RH u pogledu onoga što im država treba pružiti lošiju situaciju u kojoj se danas nalazi. Ima nekoliko zapravo vrlo tema ovoga zakona koji se ne tiču osnovne promjene, a to je omogućavanja zajedničkog donošenja provedbenih propisa što je uvijek problem u Hrvatskoj. Svaka koordinacija je problematična u ovoj zemlji i to je pitanje koje naravno ovaj zakon neće riješiti jel otvara put prema tome kao i neke druge sitne promjene ovoga zakona. Prema tome ovaj zakon je toliko važan da o njemu svakako treba ga podržati. On vjerojatno neće donijeti neke revolucionarne promjene. Ali sada ću se vratiti na ono pitanje budući da je pitanje otvoreno pa ću o njemu nešto reći. Decentralizacija i regionalna podjela RH je strateški cilj države i malo će se ko protiviti stavu da je regionalna uprava u RH samouprava da je rascjepkana. I to nije više ustavna odredba ali u Ustavu je u vrijeme donošenja Zakona o ustroju županija pisalo da su one izraz povijesnih, zemljopisnih, gospodarskih i prometnih razloga i ciljeva, one to definitivno nisu. one su prepreka upravo razvoju gospodarstva, formuliranje jedne zajedničke regionalne gospodarske politike, to je definitivno tome. A i danas su na neki način u problematičnom odnosu što se Ustava tiče jer Ustav više o tome ne govori, ali govori da podjela na jedinice ne samo regionalne nego i lokalne samouprave mora biti takova da omogućava njihovu učinkovitost. Pitanje je da li je to slučaj. O pak decentralizaciji na lokalnoj razini se govori vrlo paušalno, o broju jedinica lokalne samouprave koji je negdje u europskim procesima, koji je dio hrvatske tradicije zadnjih 100 godina i koji je izraz potvrda načela supsidijarnosti kao važnoga načela sudjelovanja građana i utjecaja građana na ona pitanja o kojima njihov život zavisi, a kod nas se paušalno govori o tome da ih je 100 previše, da ih je 300 previše, pa se onda kao argument za smanjivanje i njihovo ukidanje navode financijski razlozi koji su upravo smiješni. Ako ćete ih ukinuti 100 sa proračunom od milijun kuna uštedjeli ste samo formalno 100 milijuna kuna ali te poslove će obavljati netko drugi. Dakle o svim tim pitanjima se govori paušalno. A jedini način kako možemo riješiti pitanje regionalnog ustroja i decentralizacije na lokalnoj razini naravno i regionalnoj prije toga, je da se potpuno jasno suočio sa problemom i da taj posao ne otpočinjemo sa stajališta malih, sitnih dnevnih političkih interesa pa pružamo ustupke ovome, pružamo ustupke onome i zbog toga se nalazimo u toj situaciji. Sjetimo se kako smo ovdje dijelili statuse gradove, kako smo dijelili statuse općina, kriteriji su bili vrlo nečitki, netransparentni, sve je to bilo kupovanje nekakvo sitno kupovanje političkih poena, sredine ili stranke, a nećemo to moći napraviti taj veliki posao ako se budemo tako ponašali. Vlada RH ne samo ova, nego i svaka Vlada RH ima sve manje i manje saveznika. Svi su u razvijenom demokratskom društvu na nekim svojim pozicijama. Imaju neke interese, neki od nijh nisu ni pozvani na odgovornost jer imaju pravo na neodgovornost i ukoliko među političkom elitom uvjetno govoreći ne bude toga razumijevanja problema i spremnosti da se to pitanje zajednički riješi svakoj Vladi ovoj ili budućoj Vladi će biti sigurno teže da to pitanje riješi. I možda su to zahtjevi koji se na vlade postavljaju i koji vlade u takvim okolnostima radeći zapravo bez ičije podrške teško će i moći ostvariti. I ja ću gospodine ministre i gospodine potpredsjedniče zaključiti sada ovu svoju raspravu time da plediram da se rasprava o regionalnoj podijeli Republike Hrvatske i o stvarnoj centralizaciji, ne postoji fiskalna centralizacija ni funkcionalna decentralizacija, postoji samo decentralizacija ona uključuje sve to da se o tim pitanjima razgovara sa punom odgovornošću i sa punim uvažavanjem jer to je vrlo kompliciran ali jednako tako vrlo važan posao.